Prelazimo na: - Prijedlog zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, prvo čitanje P.Z.E. broj 204. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja ovoga zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakon. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli: Odbor za europske integracije, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za gospodarstvo. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li? Ima jedan mogući prijedlog da se što predlagač se ne protivi da se spoje ova dva zakona zakona dakle o, i da raspravljamo zajedno, o financiranju i Zakon o vodama. Ako ima bilo kakve suprotstavljanja tome nećemo nego idemo pojedinačno. Različite su. Idemo pojedinačno dakle. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog?

Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Evo dopustite mi da na početku kažem uvodno nekoliko riječi vezano za Nacrt prijedloga o, Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva. U samom uvodu želim reći da u odnosu na postojeći zakon koji je donesen početkom 1995. godine i izmjene i dopune ovoga zakona koji je donesen koncem 2005. godine nije bilo nikakvih značajnijih izmjena. Ovdje želim reći da u odnosu na postojeći zakon ovim prijedlogom nacrta zakona preuzimamo dvije naknade iz Zakona o komunalnom gospodarstvu. To je bivša naknada zapravo sadašnja naknada iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, to je komunalna naknada za razvoj vodoopskrbe odnosno komunalna naknada za odvodnju. Ona se sad po ovom zakonu naziva naknada za razvoj. I također po Zakonu o komunalnom gospodarstvu postojeća naknada za priključenje postaje isti naziv i ima isto ime i u ovom zakonu. Ono što želim dodati da su ove dvije naknade, znači da ih mogu uvesti gradovi i općine odnosno više gradova i općina odnosno zajednica uslužnog područja. Ono što je najbitnije istaći ovdje to je da ova naknada za razvoj je prihod gradova i općina i isto tako i ova druga naknada i ona je temelj da se povlače povlače novci iz EU fondova. Znači ukoliko bilo tko od gradova i općina ima gotovu tehničku dokumentaciju, građevinsku dozvolu i sve ostalo i ukoliko to žele kandidirati za fondove unije u obvezi su osigurati i dio novaca znači na svom vlastitom području i ovim zakonom znači mi to omogućavamo. Ono što je dodatna novina i pogodnost u ovom zakonu to je da se jedan dio naknada koje su do sad bile naknade Hrvatskih voda sada ide na nivo područne samouprave odnosno to je naknada za melioracijsku odvodnju i naknada za melioracijsko navodnjavanje. Znači ove dvije naknade su prihod županija i odlukom skupština istih županija će se odrediti isto tako i njihova namjena i način gdje će, gdje i kako će se iskoristiti. Također želim reći da što se tiče Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva imamo jednu dodatnu novinu, a to je znači da što se tiče komunalnih odnosno tzv. javnih operatera koji su dobili tako ime po ovom zakonu znači to su vodovodi odnosno sva komunalna poduzeća koja se bave sustavom odvodnje ovdje su isto tako prema ovom znači reforma i sav ustroj prema Zakonu o vodama o kojem ćemo nešto kasnije reći, prijelazni period znači za njihovu reformu je ukupno 36 mjeseci odnosno 3 godine. Na kraju želim dodati da ovim zakonom u potpunosti zaokružujemo financiranje u vodnom gospodarstvu i stvaramo ono što smo donijeli ovdje u Hrvatskom saboru prije otprilike 5 mjeseci a to je Strategija upravljanja vodama znači stvaramo mogućnost da se u području javne vodoopskrbe investira u idućih 15 godina negdje oko 13 milijardi kuna. Isto tako stvaramo mogućnosti da se u područje sustava javne odvodnje odnosno obrade otpadnih voda u idućih 15 godina investira 20 milijuna kuna i isto tako da se u sustav obrane od poplava u idućih 15 godina i investira negdje oko 10 milijardi kuna. Zahvaljujem.

Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskog sabora je na, raspravio na 8. sjednici održanoj 3. prosinca 2008. godine Prijedlog zakona o financiranju vodnog gospodarstva a koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 27. studenog 2008. godine. Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskog sabora je navedeni prijedlog zakona sukladno odredbi članka 88.a) Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja članovi odbora su upoznati s pisanim mišljenjem koje je na prijedlog Zakona o financiranju vodnog gospodarstva dostavila Hrvatska gospodarska komora, Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo. U mišljenju se predlaže da je zbog iznimnog značenja za opstanak i poslovanje Sektora slatkovodne aqua kulture potrebno u članku 5. ovog prijedloga zakona dodati naknadu za korištenje voda za uzgoj riba u zatvorenim vodama. Također se predlaže da bi u istom članku trebalo dodati novi stavak kojim bi se sektor slatkovodne aqua kulture izuzeo od plaćanja ostalih navedenih vodnih naknada. Ovi prijedlozi da se za Sektor slatkovodnog ribarstva umjesto 5 vodnih naknada predvidi samo jedna koja bi se regulirala posebnim pravilnikom obrazloženi su činjenicom što slatkovodno ribarstvo kao medij za uzgoj isključivo koristi oborinsku vodu nakon čega je vraća u … /Govornik se ne razumije./… i to u istom ili boljem stanju. U raspravi o navedenom prijedlogu zakona članovi odbora su podržali njegovo prihvaćanje, jer će isti omogućiti da se sredstva vodnih naknada mogu koristiti samo za utvrđene namjene i solidarno među svim korisnicima. Neki članovi odbora složili su se s prijedlozima Hrvatske gospodarske komore budući da bi ta predložena rješenja mogla pomoći oslabljenoj grani slatkovodnog ribarstva koja je opterećena visokim vodnim naknadama i štetama od ribojednih ptica. U raspravi nadalje iznesena dvojba glede rješenja kojima se naknada za korištenje voda obračunava za zahvaćene količine vode za razliku od prijašnjih koje se odnose na isporučene količine vode. Naime, tim sredstvima se namjerava financirati i sanacija gubitaka pojedinog uslužnog područja, a to može znatno utjecati na povišenje cijena vode. Naime, upitno je da li je prijelazno razdoblje od 5 godina realno s obzirom na stanje u kojem se vodovodi nalaze. Također je skrenuta pozornost da se obveznicima koji ispuštaju otpadne vode i plaćaju naknadu za zaštitu voda po količini ispuštene vode u provedbi jasno odredi korekcijski koeficijent kojim se umanjuje iznos naknade na područjima na kojima je izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Isto tako, izneseno je mišljenje kako je dvojbeno rješenje da proizvođači i uvoznici mineralnih gnojiva iz sredstava za zaštitu bilja plaćaju naknadu za zaštitu voda po dvije osnove i to kao osobe koje ispuštaju otpadne vode i kao proizvođači, odnosno uvoznici. Na temelju provedene rasprave Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskog sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak, a to je da prihvaća se Prijedlog zakona o financiranju vodnog gospodarstva i sve primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi dostavit će se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Hvala. Odbor za obnovu i razvoj, predsjednica odbora gospođa Zdenka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine tajniče, kolegice i kolege. Odbor za razvoj i obnovu Hrvatskog sabora na 13. sjednici održanoj 4. prosinca 2008. godine razmotrio je Prijedlog zakona o financiranju vodnog gospodarstva u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. U uvodnom obrazloženju predstavnika predlagatelja naglašena je potreba reguliranja pitanja financiranja vodnog gospodarstva prvenstveno usklađivanje zakonodavstva sa Europskom unijom i osiguranje dostatnih sredstava za provedbu mjera zaštite voda s ciljem postizanja dobrog stanja voda Uvođenje novina u odnosu na važeći zakon neophodno je radi osiguranja sredstava potrebnih za postizanje učinkovitog ekonomičnog i zajamčenog standarda vodnih usluga u djelatnostima javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Istaknuto uje da su zadržane postojeće vodne naknade, a djelomično dopunjene namjene i način obračuna, te je u uvodnom izlaganju posebno istaknut prijedlog uvođenja naknade za razvoj i naknade za priključenje. U raspravi su dane primjedbe i prijedlozi da se slatkovodna aqua kultura oslobodi dijela vodnih naknada kako bi postala konkurentna na tržištu. Bilo bi pravilno da je obveznik plaćanja naknade za zaštitu voda dužan mjeriti stvarnu količinu ispuštenih otpadnih voda na zadnjem mjernom

i odrediti princip naplate naknada za navodnjavanje poljoprivrednih površina na način da se uzima u obzir potrošena količina vode s obzirom na različite potrebe pojedinih poljoprivrednih kultura, a ne samo površina. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova, 6 glasova za, 1 glas protiv i 4 suzdržana odlučio Hrvatskom saboru podnošenje zaključka da se prihvaća Prijedlog zakona o financiranju vodnog gospodarstva i mišljenja, primjedbe i prijedlozi upute se predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, gospođa zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite.

vodnog gospodarstva potrebna je prvenstveno zbog usklađivanja zakonodavstva iz područja vodnog gospodarstva sa zakonodavstvom Europske unije i osiguranja dostatnih sredstava za osiguranje provedbe mjere zaštita voda u cilju postizanja dobrog stanja svih voda na vodnim područjima. iz državnog proračuna iz vodnih naknada kao što su vodni doprinos, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda, naknada za uređenje voda, naknada za vađenje pijeska i šljunka, naknada za melioracijsku odvodnju i naknada za navodnjavanje ali su im djelomično dopunjene i namjene i djelomično promijenjen način obračuna. Osim naprijed navedenih naknada ovim prijedlogom zakona uvode se još i dvije, doduše one su preuzete iz Zakona o komunalnom gospodarstvu i to naknada za razvoj i naknada za priključenje. Naknada za razvoj može se uvesti, a koristi se za gradnju građevina javne vodoopskrbe i građevina javne odvodnje i pročišćavanje voda. Obračunava se putem računa za vodnu uslugu i prihode zajednice uslužnog područja, dok se naknada za priključenje može uvesti za priključenje građevina i drugih nekretnina na građevine javne vodoopskrbe i javne odvodnje, otpadnih voda, a raspisuje jedinica lokalne samouprave čiji je i prihod, a koristi se za iste namjene kao i naknada za razvoj. Na samom početku želim reći da unatoč tome što postoji 9 vrsta naknada koje su predviđene kao izvori financiranja vodnog gospodarstva, te što su osim njih kao izvori sredstava za financiranje predviđeni i drugi izvori i to državni proračun, te proračun jedinica područne, regionalne samouprave, jedinica lokalne samouprave. Riječ je o velikim sredstvima. Ulaganja u vodno gospodarstvo su zaista premala. Problemi vodnog gospodarstva su prvenstveno nezadovoljavajuća razina priključenosti stanovništva na sustave javne vodoopskrbe i na sustave javne odvodnje, veliki gubici vode u vodoopskrbnom sustavu nedovoljno korištenje vodnog potencijala te nedovoljna zaštita od poplava. Da je to zaista tako, o tome govore sljedeći podaci. Priključenost na javne vodoopskrbne sustave iznosi 76%. Priključenost građana i gospodarstva na sustave javne odvodnje iznosi 40%, a od toga se pročišćava 23% otpadnih voda stanovništva prikupljenih sustavom javne odvodnje. Hrvatska je po obnovljivim zalihama vode na 5. mjestu u Europi, ali unatoč tome potrebna su velika ulaganja u očuvanje izvorišta pitke vode, sanaciju onečišćivača, sprječavanje ispuštanja onečišćenih voda u okoliš, nadalje izgradnja, obnova i redovito održavanje vodnih građevina, sustava zaštite od poplavnih voda, kao i sustava odvodnje suvišnih površinskih i podzemnih voda. Nadalje, štete u poljoprivredi, vodnom gospodarstvu i drugim djelatnostima zbog povremene pojave viška vode i poplava ili suša gotovo su redovita pojava i to sa sve težim posljedicama. Najviše je pogođena poljoprivreda kao i druge djelatnosti vezane za gospodarenje tlom kao nacionalnim bogatstvom. Zbog toga je potrebna izvedba melioracijskih mjera odvodnje kao i navodnjavanja jer su poplavni rizici danas vrlo visoki i to ne samo zbog nedovoljne izgrađenosti sustava zaštite od poplava i sustava odvodnje, već još i više zbog nedovoljnog održavanja izvedenih sustava. Postavlja se pitanje u namjenskog trošenja prikupljenih sredstava, a uvjetno i opravdanosti postojanja tolikih vrsta naknada. Spomenuti ću ovdje vodni doprinos koji je uveden tijekom 2006. godine i čini se bio vrlo izdašan prihod Hrvatskih voda jer kako navodi predlagatelj, u protekle 2,5 godine osigurana su dostatna sredstva za predviđene namjene koje se financiraju iz tog doprinosa, pa se predviđa izgradnja regulacijskih zaštitnih vodnih građevina i sredstava vodnog doprinosa umjesto iz sredstava državnog proračuna. Podsjetiti ću, vodni doprinos plaća investitor, plaća se u 3 zone, a osnovicu čine poslovne prostorije, stambene građevine za stalno i povremeno stanovanje, objekti društvenog standarda, religijski objekti, proizvodni pogoni, prometnice, produktovodi, telekomunikacijske kanalizacije, otvorene posebne građevine i druge otvorene građevine. Već i sama podjela na 3 zone nije imala razumno objašnjenje jer su pod ostala područja Hrvatske, a to je zona B ulazila sva područja osim Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora te područja posebne državne skrbi. Tako se događalo da isti vodni doprinos plaća investitor u najmanjem mjestu u npr. Općini Crnac koja se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji kao i onaj u centru Osijeka. SDP smatra da je potrebno preispitati opravdanost postojanja vodnog doprinosa, odnosno smatramo da je potrebno njegovo ukidanje jer bi se na taj način smanjila davanja koja gospodarski subjekti plaćaju na investicije, a u nadolazećoj krizi rasterećenje investitora znači osiguranje novih radnih mjesta. Isto tako, Vlada bi trebala preispitati opravdanost plaćanja vodnih naknada za sektor slatkovodne akvakulture, odnosno predlažemo da se navedeni sektor izuzme od plaćanja vodnih naknada koje su navedene u članku 5. ovog zakona. Držimo da je to potrebno zbog specifičnosti ove proizvodnje koja vodu koristi samo kao medij za uzgoj i vraća je natrag u recipijent iz kojega je uzeta u istom ili u čak boljem stanju. Osim toga, navodimo da navedenih vodnih naknada nema u zemljama Europske unije koje su direktni konkurent u proizvodnji slatkovodne ribe. Željela bih nadalje nešto reći o naknadi za melioracijsku odvodnju koja se plaća na poljoprivredno zemljište na području jedinice područne regionalne samouprave u kojoj su izgrađene građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju u vlasništvu tih jedinica. Ova naknada do sada nije bila raspisivana jer je sustav detaljne melioracijske odvodnje tijekom proteklih 10 godina bio devastiran, zapušten te ga je trebalo prvo dovesti u funkcionalno stanje. Međutim, procjena o uređenosti od gotovo 40% sustava detaljne melioracijske odvodnje koje je privedeno funkciji je vrlo površna i paušalna i prema mojim saznanjima prenapuhana. Nadalje, sukladno novom Prijedlogu zakona o vodama, jedinice područne samouprave preuzeti će osposobljene sustave na daljnju skrb. Upravljanje i održavanje, što će se financirati iz ove naknade za koju su dužne raspisati, prikupiti i sredstvima isto osigurati redovito održavanje. Moram reći da ova odredba otvara cijeli niz pitanja. Što znači preuzimanje osposobljenih sustava propisano člankom 94. ovog prijedloga zakona? Da li to znači kanale dovedene u nulto stanje funkcionalno ili kanale sa riješenim imovinsko-pravnim pitanjima? Naime, za određeni broj kanala nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Da li će to riješiti Hrvatske vode prije primopredaje ili regionalna samouprava nakon preuzimanja s obzirom da se radi o značajnim sredstvima za geodetsko-parcelacijske elaborate? Ima dosta kanala koji nisu uopće ucrtani u katastarske planove te je problem otkupa, odnosno izvlaštenja koje je potrebno provesti jer su neki kanali u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba. Odnosno, problem znači je neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Osim toga, kod riješenih imovinskih odnosa za kanale detaljne odvodnje vršila se uknjižba na način da se u vlastovnicu upisivalo naziv županije na upravljanju kod Hrvatskih voda. Pitamo što znači upravljanje jedinica područne samouprave? Prenošenjem navedenih poslova na jedinice područne samouprave znači osnivanje novih službi, odnosno novi trošak za plaće zaposlenika, osiguranje prostora jer netko mora obavljati ove poslove koji se ovim zakonom stavljaju u nadležnost lokalnih jedinica. Zatim postavlja se pitanje da li se naknada za melioracijsku odvodnju odnosi samo na otvorenu kanalsku mrežu detaljne odvodnje, a što je sa dreniranim površinama? One se nigdje ne spominju. Tko s njima upravlja i tko ih treba održavati? Pored problema preuzimanja osposobljene kanalske mreže postoji još jedna nejasnoća, a to je članak 94. stavak 2. koji propisuje da prihodi utvrđeni odlukama o visini naknade ne mogu biti veći od iznosa sredstava potrebnih za financiranje programa održavanja građevina detaljne melioracijske odvodnje. Kako točno predvidjeti sredstva koja su potrebna, odnosno što u slučaju kada su manja ili u slučaju kada su veća? Osim toga, iz tih sredstava financiraju se i izdaci poslovanja radi ostvarenja samog prihoda od naknade, to je članak 51. stavak 2. ovog prijedloga zakona. Predlagatelj pod točkom 2. ocjene stanja i osnovna pitanja koja se trebaju riješiti zakonom govori samo o obvezama obveznika naknade, dakle jednosmjerno, a što je sa pravima obveznika naknada prilikom šteta koje nastaju uslijed izgradnje i redovitog tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka, odnosno regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina. Što je s pravima obveznika naknade šteta nastalih uslijed poplava ili neisporuke pitke vode javnim vodoopskrbnim građevinama, primjerice slučaj što je bio u Slavonskom Brodu ili drugim štetama nastalim pod upravom korisnika naknada koji se financiraju iz ovog zakona. Osim toga, kod utvrđivanja visine naknade za melioracijsku odvodnju treba voditi računa da ona bude korigirana koeficijentom na osnovu katastarske klase jedan do sedam i pojedine katastarske kulture, npr. oranica, vinograd, voćnjak i Što se tiče naknade za navodnjavanje koja se plaća na poljoprivredno zemljište koje se navodnjava u vlasništvo jedinica područne samouprave i koja do sada nije bila raspisivana, međutim, provedbom nacionalnog programa navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama, kako to kaže predlagatelj stvoreni su uvjeti isporuke voda za navodnjavanje krajnjim korisnicima, za navodnjavanje 15 tisuća hektara zemljišta. Moramo reći da je u programu Vlade za razdoblje 2008./2011. navedno da će se navodniti najmanje 60 tisuća hektara zemljišta. Do danas je vidljivo iz podataka predlagatelja, navodnjavano samo 15 tisuća hektara što znači da sam projekt napreduje puževim korakom. Tragično je da Hrvatska po korištenju voda za navodnjavanje stoji na samom dnu ljestvice, navodnjava se 1% europskih zemalja, 1%, dok u drugim europskim zemljama, npr. primjerice Italija, Bugarska, Rumunjska, navodnjava se oko 20, 30%, Albancija čak preko preko 50% poljoprivrednih površina. Zbog sporog napretka projekta navodnjavanja koji se treba financirati iz državnih izvora, predpristupnih fondova, svjetske banke i drugih dolazi do velikih šteta uslijed suša, posebno su bile poznate suše 2001., '03., i 2005. godine, gdje su štete procijenjene u milijardama kuna. Moram ovdje reći da se u županiji iz koje dolazim Virovitičko-podravska provode dva pilot projekta navodnjavanja i da aktivnosti oko ovog prvog projekta koji su započeli još 2005. godine tek je u 11. mjesecu ove godine potpisan ugovor za izradu glavnog izvedbenog projekta navodnjavanja, znači oko tri godine rješavaju se imovinsko pravna pitanja, problemi oko zaštićenog pojasa i drugo. Zbog sporosti cijelog nacionalnog projekta seljacima ne preostaje drugo nego da se uzadaju u ono kako Bog da. I na kraju želim reći nešto o naknadi za razvoj, odnosno naknadi za priključenje. Ovim naknadama građani plaćaju jedno te istu namjenu. Jer se prihodi koji su ostvareni od tih naknada koriste za financiranje gradnje građevina javne vodoopskrbe i građevina javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda. Samo što prihod od naknade za razvoj pripada zajednici uslužnog područja dok prihod od naknade za priključenje pripada lokalnoj samoupravi. Tako ispada da građani koji plaćaju naknadu za priključenje, odnosno oni koji su je već platili i koji su priključeni na vodoopskrbne sustave ili sustave odvodnje moraju plaćati i naknadu za razvoj. Umjesto da država financira izgradnju to se prebacuje na građane koji na taj način plaćaju dvije naknade za jedno te istu namjenu. Iz svih gore navedenih razloga, Klub SDP-a, neće podržati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

Poštovani predsjedniče Sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Kao što je poznato, vodno gospodarstvo u Hrvatskoj financira se iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave i to manjim dijelom oko 22% prihoda Hrvatskih voda, tj. oko 440 milijuna kuna, te iz vodnih naknada i to većim dijelom oko 78% prihoda Hrvatskih voda, tj. oko milijardu 767 milijuna kuna godišnje. U strukturi vodnih naknada od milijardu 767 milijuna kuna najveće učešće ima naknada za uređenje voda oko 660 milijuna kuna, zatim vodni doprinos 540 milijuna kuna, naknada za korištenje voda 286 milijuna kuna, zatim naknada za zaštitu voda 254 milijuna kuna, te na kraju naknada za šljunak i pijesak 21 milijun kuna i naknada za melioracijsku odvodnju 6 milijuna kuna. Podsjećamo koje su osnove za najznačajnije 4 od ukupno 6 vodnih naknada. Naknadu za uređenje voda plaća posjednik posjednik postojećih nekretnina prema četvernom metru nekretnina. Vodni doprinos plaća investitor nove građevine koja se gradi prema kubnom, kvadratnom ili dužnom metru građevine ovisno o vrsti građevine bez potvrde o plaćenom vodnom doprinosu ne može se dobiti dozvola za gradnjom. Naknadu za korištenje voda plaćaju pravne i fizičke osobe koje crpe vodu radi korištenja za piće, prodaju na tržištu, pogonske, tehnološke i druge namjene, navodnjavanje uzgoj riba i slično, te za korištenje vodne snage pri proizvodnji električne energije. Pri tome treba reći da naknadu za korištenje voda od krajnjih potrošača priključenih na javni vodoopskrbni sustav obračunavaju i naplaćuju preko prijelaznih računa isporučitelji komunalne usluge opskrbe pitkom vodom. Naplaćene iznose naknada od potrošača isporučitelji komunalne usluge doznačuju Hrvatskim vodama. Naknada se plaća prema količini isporučene vode potrošaču. Naknadu za zaštitu voda plaćaju pojedinačno osobe koje ispuštaju tehnološke, sanitarne i druge otpadne vode, a od potrošača priključenih na vodoopskrbni sustav naknadu za zaštitu voda naplaćuju isporučitelji komunalne usluge opskrbe pitkom vodom. Nakon toga naplaćene iznose naknade od potrošača isporučitelji komunalne usluge ponovno doznačuju Hrvatskim vodama. Naknada se plaća prema količini ispuštene otpadne vode. U praksi, osnovica je većinom količina potrošene pitke vode potrošača, kao i kod naknade za korištenje voda. I strategija upravljanja vodama Republike Hrvatske koju smo nedavno usvojili i Zakon o vodama ističu osnovno načelo na kojem se zasniva financiranje vodnog gospodarstva a to je korisnik odnosno onečišćivač plaća, što znači da se sredstva za financiranje vodnog gospodarstva osiguravaju iz vodnih naknada koje plaćaju potrošači vode za korištenje voda odnosno onečišćivači za zaštitu voda. Ali gospodo, još se papir na strategiji nije ni osušio a Zakon o vodama još nismo ni izglasali a već Vlada Republike Hrvatske radi suprotno od onoga što u strategiji i zakonu stoji. Predlaže nam ovaj prijedlog zakona o financiranju vodnog gospodarstva kojim derogiramo ovu stratešku odrednicu da korisnik plaća i predlaže zakon po kojem će naknadu za korištenje voda umjesto korisnika, odnosno potrošača vode plaćati vodoopskrbna poduzeća il'ti komunalci, ali ne na bazi potrošenih količina od strane potrošača nego temeljem količine vode koju su njihove crpke za vodu povukle iz izvorišta vode. Ovo je velika, gnjusna prijevara općina i gradova, njihovih komunalnih poduzeća i samih građana koji koriste i plaćaju vodu. Evo zašto, zato jer svi znamo da se na putu od izvorišta vode, do naših vodomjera kraj kuće …oko 40% zahvaćene vode na izvoru. Zašto se izgubi? Zato jer voda dolazi do naših kuća po cijevima starijim i više od 80 godina. Od salonita, od lijevanog željeza, PVC-a i polietilena da na tom putu treba proći i kroz nekoliko crpnih stanica i vodosprema. Hrvatska je izuzev nizinskog dijela puna brda i planina. Brda su raj za pogled, za izlet i razonodu ali smrt za distribuciju vode. Zimska studen, ljetne suše, bujice, erozija tla, urbanizacija, djelovanje čovjeka i njegovih radnih strojeva, neodgovornost graditelja, izvođača drugih instalacija u zemlji, plina, struje, kanalizacije, telekomunikacije i dr. dovode do toga da vodovodne cijevi danonoćno pucaju, da voda odlazi u majčicu zemlju a da to distributeri vode neznaju i ne mogu spriječiti. Tu su i veliki, ali stari i korodirani propusni ventili u šahtovima, crpnim stanicama i vodospremama. I sada mada svi znamo za to, dobivamo ovaj zakon po kojem komunalci trebaju platiti naknadu za nekorištenje vode. Ponavljam, nekorištenje vode jer do sada su građani preko komunalnih poduzeća plaćali državi 0,80 kuna po kubnom metru utrošene, korištene vode u svojim kućama. Građani plaćali, komunalci naplaćivali i prosljeđivali novac Hrvatskim vodama. Sada po ovom prijedlogu komunalci će morati platiti i onu vodu koju građani nisu potrošili koja se izgubila u majčici zemlji na putu do njih. Prevedeno u brojke. Prevedeno u brojke. Hrvatske vode su sada prihodovale 286 milijuna kuna od naknade za korištenje voda po principu korisnik plaća naknadu za vodu koju je potrošio. Sada će komunalci morati plaćati 66% više, dakle 476 milijuna kuna ili 190 milijuna kuna više jer odrednica nije potrošena voda nego ona voda koju su oni zahvatili iz zemlje u 100%-tnom ali koja se kroz porozne cijevi, spojeve i ventile crpne stanice i vodospreme na putu do potrošača smanjila za 40%. Primjer. Građani u nekom gradu potroše milijun kubika vode što znači da je po starom zakonu komunalac plaćao 800 tisuća kuna naknade za korištenje vode Hrvatskim vodama koju su njemu platili građani za potrošenu vodu. Sada po novom zakonu komunalac će plaćati naknadu na milijun 666 tisuća kubika vode iako građani potroše milijun kubika vode, tj. komunalac će morati platiti milijun 332 tisuće kuna a ne 800 tisuća kuna kao do sada. Gdje je tu načelo korisnik plaća naknadu za ovu koju je potrošio? Znate što se mora dogoditi? Povećanje cijene vode prema građanima koji će psovati svoje komunalce i lokalnu vlast mada je za to kriva Vlada Republike Hrvatske. Naknada za korištenje voda sada predstavlja prosječno 10% cijene vode prema građanima u Hrvatskoj. Komunalac ima recimo cijenu od 8 kuna po kubiku isporučene vode potrošačima u kojoj je 0,80 kuna po kubnom metru potrošene vode s osnove naknade za isporučenu vodu. Da bi nadoknadio ono što će državi morati platiti s osnove naknada za korištenje voda i na ono što građani nisu potrošili, komunalac će morati povisiti cijenu vode za nedostajajuću razliku, to je za minimalno 7%. Na oko 8,5 kuna po kubnom metru. Ako prosječno kućanstvo godišnje potroši 150 kubika vode, to znači da će u kasu Hrvatskih voda morati dati dodatnih 75 kuna, negdje i više za ono što nije potrošio. Još bi samo trebalo da Hrvatske vode zaračunavaju i naknadu za zaštitu voda temeljem podataka komunalaca o zahvaćenim vodama na izvorištima, a ne temeljem onih količina koje su građani potrošili u svojim kućama. To bi odnijelo novih stotinjak kuna iz džepova građana, 200-tinjak milijuna kuna u kasu Hrvatskih voda. Naime podsjećam, sada se te dvije naknade obračunavaju po istom kriteriju, potrošena voda u domaćinstvu. Stoga molim predlagača da nam objasni po kojem obračunskom kriteriju će se obračunavati naknada zaštitu voda od 0,90 kuna po kubnom metru otpadne vode. Da li kroz količinu vode koja je kroz vodovodne cijevi ušla u kuću i kasnije kroz umivaonik, sudoper, školjku za WC ili kadu otišla u kanalizaciju ili će Hrvatske vode teretiti komunalce sa naknadom za zaštitu vode na količine zahvaćene pitke vode na izvorištima. Predlagač ovog novog harača prema građanima komunalcima ili lokalnoj zajednici kako god hoćete, u objašnjenju kaže da se naknada ubire na zahvaćene količine vode umjesto na isporučene količine vode, ali uz prijelazno razdoblje čujte od 5 godina u kojem će se prikupljenim sredstvima financirati i sanacija gubitaka. Hoće reći općine i gradovi trebali bi sanirati vodovode pa neće biti 40% gubitaka vode nego 10 ili 15%. Općine i gradovi nemaju novaca da to učine, a po novim pravilima financiranja jedinica lokalne samouprave i njihovih poduzeća ne mogu se niti zadužiti za sanaciju vodovodne mreže. Država može, ali neće jer u proračunu za 2009. i projekciji za 2010. i 2011. godinu ne vidimo ne milijuna, ne milijarde, ni kune predviđenih sredstava za sanaciju vodovodnih mreža., Pazite imamo stotinjak distributera u vode u Hrvatskoj, niti jedan ne može sanirati svoju mrežu bez 20-30 milijuna kuna, to znači 2-3 milijarde kuna na razini Hrvatske. U krajnjem slučaju da se i dogodi sanacija vodovodne mreže, a neće se jer nema tko uložiti nekoliko milijardi kuna, u sanaciju lokalnih vodovodnih mreža, još uvijek će građani plaćati 10 ili 15% magle, zraka, obmane i prevare. Ima tu naravno i dodatan biser zato sam naglasio onih 5 godina. Iako se spominje petogodišnje prijelazno razdoblje za sanaciju lokalnih vodovodnih mreža u članku 96. zakona stoji, odreda o plaćanju naknade za korištenje voda prema zahvaćenoj količini vode na izvorištima, stupa na snagu za tri godine, tj. 1. siječnja 2012. Previše za razumno, logično i prihvatljivo rješenje, ali dovoljno za izrijeku kvalifikacije da je to još jedno guljenje kože osiromašenih građana. Nadam se samo da kolege zastupnici iz vladajućih stranaka ipak neće pristati na to. U ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi kolega zastupnik Ante Kulušić. Izvolite kolega. Oprostite prije toga ispravak krivog navoda kolega Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče samo jedan ispravak netočnog navoda u puno netočnih tvrdnji koje je izrekao kolega. Rekao bih da nije točno da kod onih koji su pravilno pravilno distribuirali vodu, koji su brinuli o svojim vodovodnim sustavima su stari, zahrđali ventili, curenje vode i ostaloga. Svi normalni su iskoristili mogućnost postavljanja nadzornih upravljačkih sustava, kontrolu distribucije, potrošnje i svega onoga što se događa u vodovodnim sistemima. Tako da se jasno vidi i zna na displeju koliko je protok vode učinjen kroz sat, minutu, kroz dan. Svi su napravili nadzorne upravljačke sustave i tako kontroliraju distribuciju vode. Prikupljanju … koja se plaća na vodi su upotrijebili za obnavljanje mreže. To što kod vas vjerojatno nije slučaj, to je pitanje vaših lokalnih odnosa. **Friščić, Josip Hrvatske demokratske zajednice će podržati prijedlog Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Izrada i donošenja Zakon o financiranju vodnog gospodarstva potrebna je prvenstveno zbog usklađivanja zakonodavstva iz područja vodnog gospodarstva sa zakonodavstvom Europske unije i osiguranja dostatnih sredstava za osiguranje provedbe mjere zaštita voda u cilju postizanja dobrog stanja svih voda na vodnim područjima. Prijedlog Zakona o financiranju vodnog gospodarstva zadržane su sve postojeće vodne naknade, ali su im djelomično dopunjene namjene i djelomično promijenjen način obračuna. Zbog preuzimanja u nadležnost, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u djelokrug vodnog gospodarstva u prijedlog Zakona o financiranju vodnog gospodarstva propisane su i dvije nove naknade. Naknada za razvoj i naknada za priključenje. Raspisivanje i prihodovanje obje naknade bilo je moguće i do sada sukladno postojećem Zakonu o komunalnom gospodarstvu, međutim one nisu bile zakonski izričito određene, nego su propisane voljom operatera uz suglasnost njihovih osnivača. Zbog istog je dolazilo do neujednačenog obračuna cijena vodnih usluga na distribucijskom području. Naknada za razvoj mora se koristiti tako da se osigura ravnomjeran razvoj na uslužnom području prvenstveno u razvoju sukladno programima državnih ulaganja u gradnju građevina javne vodoopskrbe i građevina javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Prvenstvo u razvoju prema spremnosti projektne dokumentacije i stanju imovinsko pravnih odnosa. Naknada za priključenje može se uvesti za priključenje građevina i drugih nekretnina. koristi se za financiranje gradnje regulacijskih i zaštitih građevina, za financiranje gradnje građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju, za financiranje provedba poslova i mjera preventive, redovne i izvanredne obrane od poplava. Budući da su protekle dvije i pol godine osigurana dostatna sredstava za predviđene namjene, previđa se financiranje izgradnje regulacijskih zaštitnih vodnih građevina i sredstava vodnog doprinosa umjesto iz sredstava državnog proračuna, što je do sada bio slučaj vodnonosni prihod Hrvatskih voda. Sredstva naknade za uređenje voda koristiti će se i dalje za financiranje provedbe poslova i mjera preventive, redovne i izvanredne obrane od poplava, gradnje građevina za osnovno melioracijsko odvodnju i gradnja mješovitih vodnih građevina za melioraciju. Prihod od naknade za uređenje voda koristi se prema načelima solidarnosti i u prvenstvu na potrebama na vodnom području. Sredstva naknade za korištenje voda, koriste se za prikupljanje i vođenja podataka o zalihama voda i njihovu korištenju, nadzor nad stanjem zaliha voda i preuzimanja mjera za njihovo racionalno korištenje, vodoistražne radove, osiguranje vodnih zaliha, financiranje gradnje magistralnih građevina javne vodoopskrbe. Sredstva naknade za zaštitu voda koristi se za pripremu planova za zaštitu voda i organiziranja njihova provođenja, praćenja i utvrđivanja kakvoće voda i preuzimanja mjera za njihovu zaštitu, financiranje magistralnih građevina, javne odvodnje otpadnih voda. Od naknade za zaštitu voda promjena je u tome da je osnovica za obračun naknade osobama koje ispuštaju otpadne vode, količina otpadne vode otpadne vode ili osobama koje zahvaćaju ili isporučuju vodu građevinama javne vodoopskrbe na područjima naselja bez izgrađenih građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, količina zahvaćene vode, umjesto temeljem isporučenih količina vode putem sustava javne vodoopskrbe. Predviđeno je također sustavno provesti načelo onečišćivač plaća za raspršene izvore onečišćenja uvedeno u već postojećem zakonu. Međutim, bez osiguranja podzakonskih akata za provođenje istog. Sredstva naknade za šljunaka i pijesak koriste se za financiranje poslova i mjera preventive obrane od poplava, financiranje i sanacije stanja u vodama vodnom dobru i vodnim građevinama nastalim protupravnim vađenjem šljunka, pijeska i kamena. Sredstva naknade za melioracijsku odvodnju koriste se za financiranje održavanja građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju vlasništva jedinica područne i regionalne samouprave. Prihod od naknade za melioracijsku odvodnju koristi se prema načelu solidarnosti i prvenstva u potrebama na području jedinice regionalne i područne samouprave na kojem je ostvarena. Naknada za melioracijsku odvodnju nije do sada raspisivana i nije bila naplaćivana, jer je sustav detaljne melioracijske odvodnje tijekom proteklih desetak godina bio devastiran, zapušten i još uvije dijelom na minskim sumnjivim područjima, te ga je prvobitno trebalo dovesti u funkcionalno stanje. Budući da je u protekle dvije i pol godine gotovo 40% sustava detaljne melioracije odvodnje privedeno funkciji isti je predviđeno dalje redovito održavati. Naknada za melioracijsko odvodnju i prihod proračuna jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave, visinu naknade za melioracijsku odvodnju određuje skupština jedinice područne i regionalne samouprave svojom odlukom. Pravilnik koji će se detaljnije propisati obračun i naplata naknade. Naknada za navodnjavanje koristi se za financiranje održavanja građevina, za navodnjavanje u vlasti jedinica lokalne i područne samouprave. Prihod od naknade za navodnjavanje koristi se prema načelima solidarnosti i prvenstva u potrebama na području izgrađenog sustava građevina za navodnjavanje. Naknada za navodnjavanje nije do sada raspisivana, međutim provedbom nacionalnog programa navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u protekle tri godine, stvoreni su preduvjeti isporuke za navodnjavanje krajnjim korisnicima za navodnjavanje cca 15 tisuća hektara što je povećanje skoro za 67% u odnosu na 2004. godinu kada se navodnjavalo svega 9 tisuća hektara. Naknada za navodnjavanje i prihod proračuna jedinica područne regionalne samouprave. Prijedlogom zakona predviđa se decentralizacija financiranja sa jasnim nadležnostima u nacionalnoj, regionalnoj i lokalnom sektoru. Naime jedinice područne i regionalne samouprave svojom odlukom određuju visinu naknade za melioracijsku odvodnju i naknade za navodnjavanje, a sredstva rečenih naknada su prihod proračuna jedinica područne samouprave i služe za održavanje tih građevina. Zajednica uslužnog područja može uvesti naknadu za razvoj, a ista je prihod zajednica uslužnog područja i služi za financiranje gradnje građevina javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. I na kraju, jedinica lokalne samouprave može uvesti naknadu za priključenje a ista je prihod jedinica lokalne samouprave i koristi se za financiranje i gradnju građevina javne vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda. Hvala. Hvala lijepo. Dalje, u ime kluba HDSSB-a uvaženi kolega zastupnik Boro Grubišić. Izvolite, kolega zastupniče. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Kažu da je ulaskom u Europsku uniju oni koji su već ušli tamo naši susjedi i odnosno iz ove naše bliže okoline, regije, zapadnog i istočnog Balkana građani kažu da je sve poskupjelo. Pa izgleda da je na red došlo da se s obzirom da smo recimo pred neposrednim ulaskom u Europsku uniju da i voda kod nas postane skuplja. Na koji način i kako evo u ovom zakonu je to, europskom zakonu i objašnjeno. "Teci Savo, Dravo teci, nit ti Dunav silu gubi." dolazim iz grada Slavonskog Broda. Netko je ovdje spomenuo tko je imao eto onu žalosnu aferu sa onečišćenjem vode naftom i silnim ispiranjima itd., te voda valja, te voda ne valja u kojem je gubitak vode u vodovodu 40% i pored toga Trgovačko društvo vodovod u Slavonskom Brodu u gradskom vlasništvu posluje pozitivno, i više nego pozitivno. tome što su rezultati toga poslovanja pozitivni pitkom se vodom i dan danas prskaju travnjaci nogometnih stadiona u gradu a donedavno su se prale i ulice i punile cisterne pitkom vodom kojom se malo koji grad u zapadnoj Europi može pohvaliti. Znamo kako u njemačkim gradovima, bio sam i u njih dosta, jednostavno voda iz vodovoda se ne preporuča za piće nego kupuju vodu a o tome ćemo u onom drugom zakonu 214., nego bih ovaj puta govorio o ovome što ovdje piše a to je zapravo da ja ovaj zakon i prijedlog zakona shvaćam poput vodnih naknada, poput nečega što se odnosi na plaćanje cestarine. Plaćamo za ceste u cijeni goriva, plaćamo kod registracije vozila, plaćamo kada iziđemo na autocestu opet cestarinu. Građani, dakle fizičke i pravne osobe Republike Hrvatske a prije svega ovdje govorim o građanima, dakle fizičkim osobama plaćaju vodni doprinos. Vodni doprinos u članku 6. se plaća na gradnju građevina. I sad se ja pitam zašto. Šta je to što vodno gospodarstvo doprinosi izgradnji jedne kuće? Šta to vodno gospodarstvo daje investitoru onome koji pravi kuću, a tko je pravio kuću zna kako je pravi i koliko to košta, možda osim nekih. A u članku 12. se objašnjava da prihod od vodnog doprinosa se koristi za financiranje gradnje regulacijskih i zaštitnih građevina, gradnje građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju, provedbu poslova i mjera preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava. I sve to isto se odnosi i na naknadu za uređenje voda. Nema nekakvog novog objašnjenja za plaćanje ove dvije naknade. Jednaki razlog plaćanja i u točku 1., dakle vodnom doprinosu i u točku 2. naknada za uređenje voda. još na kraju su dodane dvije nove točke, dva nova nameta na vilajet a to je naknada za razvoj i gle naknada za priključenje, kao i do sada nismo imali komunalnu naknadu koja je uključivala zapravo i pripoj na vodovod. U svakom slučaju podržavam prijedlog Hrvatske gospodarske komore kada se radi o o ribnjacima, dakle slatkovodnom ribolovu i da se u vodnim naknadama doda nakon točke 9. u članku 5. i točka 10. a što je podržao i odbor naknada za korištenje voda za uzgoj riba u zatvorenim vodama a da se visina i način plaćanja naknade odredi posebnim pravilnikom. Netko reče ovdje da danas u Hrvatskoj ima 100 distributera vode. Onim slijedećim zakonom koji će doći tek na red a moram ga spomenuti i člankom 83. i 89. u tom zakonu bit će omogućeno da ih bude još i više, i to privatnih distributera vode.

naknade za uređenje vode, dakle ona druga naknada se kaže plaća na površinu zemljišta pod građevinama i privremenim objektima ako se na te građevine i privremene objekte plaća naknada za uređenje voda osim na poljoprivredno zemljište. Zanimljivo je da dakle vodni doprinos se plaća na objekt, dakle na kuću ili na šupu ili ne znam ja što. I još ako imaš dvorište moraš opet platiti posebnu naknadu, posebno za kuću a posebno za dvorište i sve to za zaštitu od poplava, melioraciju itd. Zaista je ovako kao građanin kada bi svaki građanin čitao ovo morao bi se ovakve stvari priupitati zašto je tome tako. Članak 12. i članak 21. dakle su potpuno identični, gotovo identični. Opet financiranje provedbe poslova, mjera preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava. ovo ljeto sam bio poplavljen u Slavonskom Brodu, 25, 30 centimetara vode je izbilo u podrum nakon silnog pljuska. Nisam ja zvao vodoprivredu da mi izvuče tu vodu van, zvao sam vatrogasce i komunalno poduzeće. Nije mi palo na pamet da zovem vodoprivredno poduzeće. Mislim, nisam znao. A kaže da ovu naknadu uživa vodno gospodarstvo Republike Hrvatske i opet ću ja zvati kad taj zakon bude u primjeni sasvim sigurno komunalno poduzeće ili vatrogasce. U naknada za zaštitu voda, članak 29., 30., 31. čudi me da ovdje u tom članku u kojemu piše da su obveznici naknade zaštitu voda osobe koje ispuštaju otpadne vode i osobe koje proizvode ili uvoze mineralna gnojiva i sredstva za zaštitu bilja. Poduzeća koja se bave riječnim brodarstvom ovdje nisu uvrštena ni izrijekom niti bilo spomenom. Hvala Bogu očito ne zagađuju rijeke brodari niti ne ispuštaju valjda nekakve otpadne vode, a možda je dobro za njihovo poslovanje da ovdje nisu ovim ovim zakonom odnosno člankom ovoga zakona obuhvaćeni. Ja ne znam da li su na drugom mjestu, ali čitao sam pa nisam našao. U U Brodsko-Posavskoj županiji koja je jedna od većih proizvođača hrane, a zapravo Hrvatska je sretna, trebala bi biti sretna zemlja, trebala bi biti jer ima tri svjetska strateška proizvoda a to je hrana, voda i energija tj. nafta pa i plin. dva, dvije bušotine u Slavoniji, jedna u Podravini, jedna Đeletovci u istočnoj Slavoniji, a evo i kao regija, a evo i kao država zapravo nemamo takav atribut bogate i uspješne države pogotovo sudeći po ovom proračunu dramatičnom kako to vole reći već je postalo to moderno govoriti dramatično, ali zaista zemlja koja se hvali i po statističkim podacima jedna od bogatijih zemalja u Europi i u svijetu po vodnim kapacitetima a Slavonija osobito, nažalost evo doživjet ćemo da s obzirom na ove da kažem namete kako se to zovu naknade, doprinose u članku 5. da zapravo ne bih htio uznemiravati javnost i građane Republike Hrvatske ali mi se čini da to vodi stupnjevitom poskupljenju vode upravo iz onog razloga s kojeg je kolega govorio da će se ubirati taj doprinos na proizvedenu a ne na onu koja, vodu koja je isporučena. Ja sam uvjeren da će biti ovdje još govornika. Kad sam rekao za Brodsko-Posavsku županiju mislio sam na postotak navodnjavanih površina, na dužinu kanala svih kategorija i onda moram reći da je ta županija koja je eto Bogom dana za proizvodnju hrane, ima i brdskog i nizinskog dijela navodnjavane samo oko 0,2% površine Brodsko-Posavske županije. Imamo i jedan pilot projekt «Davor Orubica» ali nažalost 18 godina od stasanja Hrvatske države o tome se nije vodila briga, a iz proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu čini mi se da će pomaci biti vrlo, vrlo mali i da kažem u tom smislu minimalni. Jasno da ćemo čuti vaše odgovore gospodine državni tajniče i vaša mišljenja nakon svih naših rasprava pa ćemo tek onda odlučiti kako glasovati u svezi ovoga prijedloga zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Malo kasno. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Najprije evo uvažene kolegice zastupnice Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite kolegice. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Ovaj prijedlog zakona navještaj je a jučer odnosno prekjučer imali smo raspravu o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Prijedloga zakona o golf igralištu a i ovaj iz zakona, a poslije ćemo vidjeti i Prijedlog zakona o vodama eklatantni je primjer i mi ćemo protiv toga snažno ustati i obavijestiti hrvatsku javnost da se ovdje i kako pljačka državna imovina i kako se krčmi imovina koja pripada svima nama. Hrvatske vode već odavno egzistiraju u hrvatskom pravnom sustavu i u našem organizacijskom administrativnom sustavu kao država u državi. To već ima čitav niz godina. Hrvatske vode nosi naziv hrvatske, a sve manje su hrvatske. I vi to morate znati i to se bez vas očito ne može ni raditi. Ali malo detaljnije čut ćemo se po tom pitanju na sljedećoj točki. Sada vam vrlo precizno želim reći da ovaj prijedlog zakona kao što je u ime kluba rekla naša kolegica mi nećemo podržati i naravno ni ja osobno, ali iz vrlo konkretnih razloga jer čitav zakon je nekonzistentan, neprihvatljiv, uvodi opasan dualizam i drugi pravni sustav. Vas se očito ne tiče ni Zakon o rudarstvu ni Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ni čitav drugi niz zakona jer očito Hrvatske vode imaju poseban neki svoj pravni sustav koji mora očito tako funkcionirati a i naplaćivati se. Ali to neće ići tako kako ste zamislili bez obzira kako se većina u ovom prijedlogu, a ja vjerujem da će i oni ubrzo vidjeti o čemu se tu radi usprotiviti donošenjem tog zakona čeka nas reakcija Ustavnog suda ali i odgovornih koji uporno iako su upozoreni moraju snositi adekvatnu odgovornost. Jer mi moramo afirmirati u našem radu individualnu odgovornost. Iza nekakvih kolektivnih tijela ne može se nitko skrivati. Počet ćemo institualizirati takav vid odgovornosti jer … /Govornica se ne razumije./ … tijela i unutar rada u pojedinim tijelima itekako se zna čija je koja odgovornost jer Hrvatsku osim ekonomske krize dublje potresa kriza osobne odgovornosti. Vidite, u odredbi članka 11. ako govorite o …/Govornik se ne razumije./… doprinosu vi ponižavate Vladu jer je ovo podmetnuto Vladi, moramo sada reći u prilog njoj, propisuje se da će Vlada odrediti naknadu a zatim da ispravak koeficijenta može vršiti i ministar. Dakle, vi apsolutno imate poremećaj vrijednosti, ministar je sada iznad Vlade, iznad premijera Sanadera, pa šta je to? A to nije samo u jednoj toj normi nego i u drugoj. Očito treba nešto odraditi da ne zna čak Vlada, to je apsolutno neprihvatljivo. Mi moramo jako biti oprezni da sužavamo prostor moguće korupcije svugdje, razumije./… onda gdje su velike vrijednosti. A jedino što je još Hrvatskoj ostalo, to su njezine šume, to su njezine vode, to je njezino poljoprivredno zemljište. I nećemo dopustiti kao što se dogodilo '90.-tih godina sa društvenim poduzećima da se ponovno dogodi sa našim najvrjednijim i neobnovljivim resursima. Primjer i kako se guli Hrvatska država, tome treba stati na kraj. I vi ste i osobno upozoreni šta se radi i sa šljunčarenjem i tako i od pojedinih udruga i ovo i nikome ništa, "ujeo vuk magarca". naknada za uređenje voda, Vlada također tu će propisati i visinu naknade ali i izuzeće. Evo, ovdje nema intervencije ministra, ali opet kod naknade za korištenje voda ponovno ista stvar. Vlada propisuje uredbom visinu naknade, a onda ministar korigira Vladu, od slučaja do slučaja at hok, možemo misliti po kojim to kriterijima čini i za koga to čini. To je nedopustivo, ne znam kome je ovo palo na pamet i netko mora snositi odgovornost za ovo. Znate? Nije to, zakon nije prošao, prošlo nije prošlo. Pa ovo su opasne stvari. Nije to, kao drugi zakoni, negdje rok je ovako, pa se može riješiti ovako, može se riješiti onako. Pa neka politička opcija ima ovakvo viđenje, to je sasvim u redu. Određeni kriminalni politički pogled, naravno to ovisi od stranke koja je na vlasti, apsolutno po tome se i razlikujemo. Ali po ovome se ne možemo razlikovati, ovo je zapisano u Ustavu, ne možete, ne mogu se drugačije stvari postavljati. E, sada smo kod onog bisera, naknada za šljunak i pijesak. Mi smo nedavno donijeli Zakon o koncesijama, ministar Šuker, to su njegove riječi prilikom donošenja zakona, čak inkorporirane u samu ocjenu, u ocjenu stanja kod zakona. Neće biti moguće niti jednu naknadu, ni jednu koncesiju vršiti mimo ovog Zakona o koncesiji koji je krovni zakon. Tako smo ga i donijeli. Bilo je nekoliko naših amandmana koji tražili smo transparentnosti i koncesija, djelomično smo uspjeli i svi smo ga jednoglasno izglasali. I sada nakon tog zakona donosimo čitav niz zakona koji su protivni Zakonu o koncesijama. Mi smo od Europske unije bili posebno pritisnuti da donosimo taj zakon, da je taj zakon najvažniji u suzbijanju korupcije i ovih drugih problema koji nas pritišću. I sada se donosi čitav niz zakona koji nemaju veze neka tamo taj zakon stoji usamljen ali ovu sve Ne. U ovom zakonu može se nešto još poviše toga propisati što nije propisano Zakonom o koncesiji, a ne anulirati osnovne odredbe. A što kaže Zakon o koncesiji? A naknada za šljunak i pijesak, a što je to? Kao nekakva, ovako dobronamjeran čitatelj ovog rukopisa rukopisa mogao bi misliti pa to je nekakav naknada pa se uobičajeno provodi. Šljunak i pijesak jesu rudno blago, bogatstvo, po definiciji, potpadaju pod Zakon o …/Govornik se ne razumije./… potpadaju pod Zakon o koncesijama. Naime, nije moguće vršiti eksploataciju iz voda na drugačiji način. To bi značilo da mi rudno blago kada kopamo u šumama, to će biti Zakon o šumama, na poljoprivrednom zemljištu jer rudno blago se svugdje može naći, dakle, sve ono što je ispod zemlje Pa šta će nam onda Zakon o koncesijama? I to dakle, što kaže, da pročitam čitavu odredbu, "naknadu za šljunak i pijesak, visinu naknade propisuje upravno vijeće Hrvatskih voda svojom odlukom uz suglasnost ministra, a prema odredbi članak 42. prihod koji se koristi za sanaciju nastalu protupravnu vađenje šljunak, pijesak i kamena. Ovu odredbu hitno treba izbaciti iz zakona i mi ćemo se praviti kao da se nikada nije ni našla. To je minimum. Jer dosta je krađe rudnog blaga, mi imamo koliki deficit, mi ga ne bi imali da smo naplatili sve ono što se eksploatira protupravno i kako se upravlja državnim zemljištem koji protupravno pojedine turističke tvrtke drže u svom posjedu 18, 15 godina bez kune i dinara i pare i kune i lipe, a onda sada se prionulo u rudno blago a ovdje se to dobronamjerno zove naknada za šljunak i pijesak. To je druga stvar, da se nekakva naknada plati i za to i nakon koncesije, ali ne može naknada za šljunak i pijesak ići mimo javnog natječaja, mimo zakona kaže koji propisuje. Odredba članka 86. propisuje da upravni nadzor nad Hrvatskim vodama …/Govornik se ne razumije./… Agencija za regulaciju vodnih usluga. I to po provedbi javnih ovlasti a na temelju zakona i propisa donesenih na temelju koje provodi ministarstvo. To je protivno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima. A naravno protivno je i državnoj i pravnoj stečevini EU a ovaj zakon nosi upravo takvu oznaku. Nadalje, odredba članka 87. propisuje da inspekcijski nadzor nad pravnim i fizičkim osobama koje su obvezne primjenjivati odredbe Zakona o financiranju vodnog gospodarstva provodi vodopravna inspekcija ministarstva. To znači da bi vodopravna inspekcija nadzirala naplatu prihoda Hrvatskih voda, međutim to također nije dopustivo jer je protivno drugim propisima. Dakle, neću glasovati za ovaj zakon, ovo je ipak prvo čitanje, ako će većina prihvatiti to, ali dakle, za slučaj da to krene u drugo čitanje dobro bi bilo da ove odredbe se više ne nađu. Da se ne bi našli na nekom drugom mjestu, hvala lijepa. Jer ćemo poduzeti sve pravne korake osim ustavne tužbe i tražiti kazneno pravnu zaštitu za ovaj pokušaj otimačine onoga što je u Hrvatskoj još ostalo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. nekim drugim mjestima, ovo je glavno mjesto gdje se donose zakoni, gdje svatko od nas ima i pravo i mogućnost i obvezu da iznese svoje stavove. normalno je i većina da u skladu sa pozitivnim propisima odlučuje. Imamo dvije prijave za repliku, uvaženi kolega zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Kolegice Antičević, na vašu tezu da su Hrvatske vode država u državi ja bih dodao još jedno. U tome poslu imaju debelu potporu i to logističku nadležnog ministarstva. A sad ću vam reći jedan primjer kako to izgleda. Dakle, vodocrpilište Kosnica uz Savu na području grada Velike Gorice jedan je od najvažnijih izvorišta pitke vode koji će se eksploatirati u budućnosti. Zagrebačka županija donedavno nije imala nikakvo poduzeće koje se bavilo time, jer to u opisu njenoga posla niti nije. Međutim, na nagovor Hrvatskih voda, pojedinaca iz Hrvatskih voda Zagrebačka županija osniva komunalno poduzeće koje nema nikakvih uvjeta da dobije koncesiju, jer nema ni tehničke, ni prostorne, ni kadrovske, ni nikakve druge uvjete a s druge strane komunalno poduzeće iz Velike Gorice koje distribuira vodu, koje crpi vodu, koje dakle već ima koncesiju na vađenje vode javlja se uredno na koncesiju i ne dobiva je, nego državni tajni i ni manje ni više nego glavni direktor Hrvatskih voda koji je u isto vrijeme i član Poglavarstva Zagrebačke županije obznanjuju kako su Hrvatske vode i Ministarstvo vodnog gospodarstva u listopadu ove godine dalo pozitivno mišljenje da nepostojeća fantomska tvrtka bude koncesionar na Kosničkom vodocrpilištu. Od kud? Kako je to moguće? To je bezakonje, jer se dodjeljuje koncesija nekome tko ne ispunjava ni elementarne uvjete

poznat mi je taj slučaj i čudi me da vjerujem da nadležni su upoznati s tim i da će na adekvatan način reagirati pogotovo ako zaista vlast misli ono što i deklarira da da moramo stati na kraj korupciji i organiziranom kriminalitetu. Evo i danas, odnosno početkom, danas je nešto odnosno nedavno su naši mediji objavili. Ali još početkom ove godine mediji su objavili kako je prijavljeno 11 kradljivaca šljunka. Ali vidite, u čitavoj Zagrebačkoj županiji zajedno sa Gradom Zagrebom nadzire tek jedan rudarski inspektor. Podnijete su prošle godine 3 kaznene, 6 prekršajnih prijava. Naime, činjenica je da je samo u jednom predjelu, dakle brdo u Jankomiru, Lučkom, Blatu, Novom Čiču iskopano 110000 kubičnih metara šljunka, iako kazne za ilegalno vađenje šljunka te tvrtke, govorim o, odgovaram vama na to i osobe, dakle pravne iznose od 40 do 250000 kuna podatke o počiniteljima jesu li platili kazne javnost nije uspjela saznati. Naime, iskopavanjem mineralnih sirovina kao što mediji izvješćuju i ono što mi svi ovdje znamo druga je gospodarska grana u Hrvatskoj odmah iza turizma, a zasigurno prva po ilegalno stečenoj imovini pojedinaca. Ilegalci iskopaju oko 300000 kubika šljunka godišnje. Od čega? Kako se procjenjuje godišnje zarade 200 milijuna kuna, a di je još ovo drugo šljunčarenje po rijekama gdje se sada želi ozakoniti to tobožnje i čišćenje voda ili mimo ili omogućiti mimo koncesije, mimo pozitivnih propisa. Druga prijava za repliku uvaženi kolega Hanžek. Izvolite kolega zastupniče. **Hanžek, Ivan (SDP)** Ja ću kratko samo replicirati zapravo kolegici Marinović, s obzirom da sam zakasnio u izlaganju kolege kad je govorio o vodnom doprinosu zapravo više ću se onda osloniti na to. Naime, Ustavni sud je jučer proglasio odluku oko ovih kazni fantomskih ili kakvih za parkiranje. Iz toga proizlazi da će se Ustavni sud očito početi baviti tim nekim stvarima gdje mi plaćamo porez na porez. Kad kolega govori o vodnom doprinosu zaista je porez na porez, zaista će biti problem sa vodovodnim sustavima koji su građeni 50 godina i građeni su sa salonitnim cijevima koje su dotrajale. Ali dok ne napravimo supstitucijske vodove ne možemo zamijeniti ove vodove. Neću obrazlagati dalje onima koji znaju. Poznato je gdje smo i šta je, a onima koji ne znaju treba vremena da se objasni. Međutim, reći ću vam sljedeće. Vodni doprinos koji je Vlada donijela potpredsjednica je potpisala, vjerojatno nisu se usudili dati premijeru da potpiše prvu varijantu, pa je smanjeno za 50%. Na objektu od tih 3 i pol tisuće kvadratnih metara u gradu Zaboku, komunalnog doprinosa gradu, da grad osigura svu infrastrukturu, da razvije gospodarstvo. Investitor će platiti 120000 kuna, a vodnog doprinosa od kojeg neće dobiti ni zatvaranje kanala i otegnut će si noge, poderat noge da dobije pravo da zatvori kanal koji više nije u funkciji 840000 kuna. lijepo. Dalje se za raspravu prijavio uvaženi kolega zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite kolega zastupniče.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 gospodina Husarića direktora Hrvatskih voda, jer ovaj zakon je pisan o Hrvatskim vodama. I ovaj zakon je ovdje trebao braniti i obrazlagati autor toga zakona. Ako griješim onda svoje kritike moram uputit na vašu adresu, ali čini mi se ipak da je ovo došlo iz Hrvatskih voda. U obrazloženju zakona na stranici tri piše da su novina u zakonu naknada za razvoj i naknada za priključenje. Plaćalo se to i do sad samo se nešto malo drugačije zvalo, bili predmet drugih propisa, tako da nisu novina u smislu obaveza. Ali će biti novina u povećanju iznosa, pa je doista šteta poštovani gospodine državni tajniče što gospodu iz Hrvatskih voda niste prisilili da vam u obrazloženju zakona naprave simulaciju utjecaja na prosječnu cijenu kubika pitke vode za građanstvo nakon usvajanja ovog zakona. Naime, ja znam da svi distributeri nemaju istu cijenu vode, da je ona strahovito različita. Ali ste mogli uzeti jednu sa najnižom, jednu sa srednjom i jednu sa najvišom cijenom da bi dobili pregled što će se desiti sa cijenom kubika vode nakon usvajanja ovog zakona. To je najvažniji podatak, a sve ostalo su lamentiranja ili prikriveni potezi koji će u finišu dovesti do poskupljenja cijene vode, ali i nekih strašnih monopola. U članku 5. je definirano da u vodne naknade ulazi vodni doprinos, naknada za uređenje voda, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda i naknada na šljunak i pijesak, što su prihodi Hrvatskih voda. Pazite sad, naknada na šljunak i pijesak su prihodi Hrvatskih voda. Dakle, šljunak i pijesak se proglašava vlasništvom Hrvatskih voda. Ide dalje, naknada za melioracijsku odvodnju i naknada za navodnjavanje su prihodi regionalne samouprave, ako sam dobro pročitao, naknada za razvoj je prihod zajednice uslužnog područja, ma što to značilo, međimurske vode recimo kod mene je li? Ili zabočki, imate vodovoda u Zaboku, imate? I deveti je naknada za priključenje što je prihoda općine ili grada, lokalne samouprave. E sada, koliko općine i gradovi gube gubitkom dijela prihoda s naslova naknade za šljunak i pijesak koji je išao do sad ima, a ide sad Hrvatskim vodama. Ni riječi u obrazloženju. … polako. Ja znam kako se to radi. Da bi imali mir, onda ste šljunkom zavažili poljske puteve i umirivali načelnike da ne bude pobuna protiv onih zahvata u vodotocima koji su, neću upotrebljavat preteške riječi. Članak 6. vodni doprinos se plaća na gradnju građevina. Vodni doprinos se plaća na gradnju građevina. Sportska dvorana, bolnica, proizvodna hala, parkiralište, dječje igralište, rukometno igralište pri školi, sve su to građevine. Je li golf igralište građevina? Je li golf igralište građevina? Nije. Nije. Ako vas smeta moja rasprava kolegice, odite si popušiti jednu na terasu. Članak 13. naknada za uređenje voda plaća se na sve nekretnine, osim na poljoprivredno zemljište, dakle i na školska igrališta i na dječja igrališta. Samo citiram odredbe zakona. U jedinicama lokalne samouprave koje obračunavaju komunalnu naknadu. Naplata naknade za uređenje voda može se povjeriti jedinicama lokalne samouprave. Kasnije u odredbama kaže za to dobiva 5% od naplate. Kako u zakonu definiciju može se povjeriti protumačiti? Tko o tome odlučuje? Tko to može povjeriti? Da li općina mora htjeti? Mora primiti? Kakva je to odredba u zakonu može se povjeriti? Ako jedinica lokalne samouprave želi, onda Hrvatske vode mogu povjeriti. Ne može se povjeriti. Morate biti jasni jer vi ne možete ovakvom odredbom ulaziti u ingerencije lokalne samouprave i tko tu odluku donaša i zašto u zakonu propisujete da naknada iznosi 5%? Zašto ne idete na poreznu upravu? Što, tamo je skuplja naplata? Pa ako vam poreznjaci uzimaju više, uopće ne tražite da to rade za 5% pod istim uvjetima. Pa dajte to poreznoj upravi nek vam skuplja tu naknadu onda. Zašto općine maltretirati s tim? Sa definicijom koja je arbitrarna. Nadalje, naknada za korištenje voda plaća se zahvaćanjem, crpljenjem i korištenjem voda te korištenje vodnih snaga, osim za opću uporabu voda, ali su obveznici uplate i oni koji koriste vodu za piće, članak 23. Da li vlasnik privatnog bunara u svom dvorištu koji crpi vodu za piće mora plaćati naknadu za korištenje vode? Osnovica za obračun je korištena količina vode, na bunare budu morali stavljati vodomjere Članak 40. osnovica za obračun naknade na šljunak i pijesak je količina prostorni metar izvađenog šljunka ili pijeska. Naknada na šljunak i pijesak obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode. To je prihod Hrvatskih voda. Sada mi objasnite sljedeće. Na području Međimurske županije u sljedećih 6 mjeseci Hrvatske vode planiraju iskopati milijun kubika šljunka na Muri i na Dravi do ušća Mure u Dravu. Tobože zbog obrane od poplava. Tko će kontrolirati naplatu količinu iskopanog? I hoćete mi reći da će Hrvatske vode same sebi platiti tu naknadu za taj šljunak? Naravno da neće. Ovim zakonom omogućili ste mimo svih drugih propisa u zakona dio rudnog bogatstva Hrvatske proglasili vlasništvom Hrvatskih voda, dali im pravo da bez natječaja i bez koncesije sami određujući visinu naknade eksploatiraju to rudno bogatstvo, sami određuju cijenu na tržištu kada šljunak i pijesak prodaju zadržavši monopol i borite se protiv "šoder mafije". Ja znam da konkurenciju ne vole ovi u Hrvatskim vodama. "Šoder mafija" je to kolega, "šoder mafija". Do sad su se Hrvatske vode protiv "šoder mafije" borile inspekcijama, a sad su to riješili zakonom jer ne vole konkurenciju. Ne mogu se dvije mafije nikako dogovoriti. Tome je posljedica ovog zakona. I zato u drugom čitanju, lijepo vas molim gospodine državni tajniče, neka direktor Hrvatskih voda dođe ovdje pred Sabor da odgovara na naša pitanja. Ja znam da veliki dio toga vi ne znate i ne morate znati. To je njegov resor, ne vaš. On je odgovoran za to.

i to članak 214. stavak 5. i 6. jer je u svom govoru omalovažavao drugog zastupnika i po toj povredi ja vas molim da mu date opomenu jer je on to u više navrata već Nemojte me isključivati, jer vam to očito ne odgovara. Jer kada s one strane pljušte uvrede onda nije u redu, a kada se nešto kaže s ove strane onda je to, treba biti u redu. Ja vas molim da mu date opomenu, jer je sve uvjeti su stečeni po Poslovniku. Hvala lijepa. Ne može povreda Poslovnika na povredu Poslovnika. Ja sam Pa ja sam vam, zapravo vas i opomenuo kolega Lesar, jer zaista jednu damu slati van iz saborskih klupa da ide pušiti, mislim da mi kavaliri si to ne bi trebali dopuštati, ali žar rasprave, može i to u jednom trenutku donijeti isto kao što sada u adventu ja vjerujem da će vam ona to oprostiti jer je to i vrijeme praštanja. Nemojmo se sada još dalje i svađati. Branko Kutija, izvolite dalje za raspravu.

a koji je u izravnoj ili neizravnoj vezi sa zaštitom njezine kvalitete i kvantitete te se izgradnjom i upravljanjem vodnom infrastrukturom koja omogućuje njeno iskorištavanje ili ispuštanje sukladno ekološki prihvatljivom standardu, predstavlja cijenu vode. Cijene vode u Hrvatskoj variraju u rasponu od 2,5 do 16 kuna po metru kubnom isporučene vode, što je posljedica različitih pristupa u formiranju cijene. Unutar navedene cijene konstantna su naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda koja zajedno iznose kunu 70 po po metru kubnom i jednake su za sve građane. Cijene vode moraju se formirati po istim ekonomskim kriterijima koji omogućuju naknadu svih troškova održavanja, funkcioniranje sustava, potrebnog razvoja i ne bi smjela sadržavati neracionalnost u komunalnim djelatnostima te sastavnice koje ni izravno ni neizravno nisu u funkciji upravljanja vodama i vodnim uslugama. U vodnom sektoru Republike Hrvatske kao i velikoj većini zemalja Europske unije izvan cijene vode financiraju se zaštita od štetnog djelovanja voda, melioracijska odvodnja i melioracijsko navodnjavanje. Donošenje Zakona o financiranju vodnog gospodarstva potrebno je prvenstveno zbog usklađivanja zakonodavstva iz područja vodnog gospodarstva sa zakonodavstvom i osiguranja dostatnih sredstava za osiguranje provedbe mjera zaštite voda u cilju postizanja dobrog stanja svih voda na vodnim područjima. Novim Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva zadržane su sve postojeće vodne naknade ali su i djelomično dopunjene namjene i djelomično promijenjen način obračuna. Novine koje se predlažu donošenjem ovoga zakona su naknada za razvoj i naknada za priključenje. Naknada za razvoj koristi se za financiranje gradnje građevina javne vodoopskrbe i građevina javne odvodnje, pročišćavanja otpadnih voda. Mora se koristiti u cilju osiguranja ravnomjernog razvoja na uslužnom području, prvenstvo o razvoju sukladno programima državnih ulaganja u gradnju građevina javne vodoopskrbe i građevina javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, prvenstva u razvoju sukladno stupnju pripremljenosti projekte dokumentacije i drugih preduvjeta za početak ulaganja u gradnju sustava. Kada su radi zaštite izvorišta u zonama sanitarne zaštite potrebna posebna povećana ulaganja u građevine javne vodoopskrbe ili građevine javne odvodnje otpadnih voda, zajednica uslužnog područja može uvesti naknadu za razvoj na uslužnom području radi podmirenja tih potreba. Naknada za razvoj se obračunava putem računa za vodnu uslugu i prihod je zajednice uslužnog područja. Naknada za priključenje može se uvesti za priključenje građevina i drugih nekretnina, ako je priključenje drugih nekretnina dopušteno općim uvjetima isporuke vodnih usluga na građevine i javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda. Obveznik naknade za priključenje investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine a prihodi od naknade za priključenje koriste se za financiranje gradnje građevina javne vodoopskrbe i građevina javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području jedinice lokalne samouprave koja ih raspisuje. Raspisivanje i prihodovanje obje naknade bilo je moguće i do sada sukladno postojećem Zakonu o komunalnom gospodarstvu međutim, one nisu bile egzaktno zakonski određene nego su propisivane voljom operativa uz suglasnost njihovih osnivača. Zbog istog je dolazilo do neujednačenog obračuna cijena vodnih usluga na distribucijskom području. Budući da je za reforme i ustroj komunalnog sektora prema novom Zakonu o vodama predviđeno prijelazno razdoblje tri godine raspisivanje naknade za razvoj i naknade za priključenje sukladno novom Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva predviđena je u razdoblju od 6 mjeseci od ustanovljavanja uslužnih područja. Donošenje Zakona o financiranju vodnog gospodarstva potrebno je zbog uvođenja novih odredbi koje su neophodne za osiguranje sredstava za postizanje učinkovitog, ekonomičnog i zajamčenog standarda vodnih usluga u djelatnostima javne vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koje su ovim zakonom iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva preuzete u nadležnost vodnog gospodarstva a sukladno usvojenoj Strategiji upravljanja vodama. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Dalje za raspravu se prijavila uvažena kolegica zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite zastupnice. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Evo, već smo čuli u više navrata potrebe donošenja ovoga zakona, to su znači usklađivanje zakonodavstva iz područja vodnog gospodarstva sa zakonodavstvom Europske unije ali i osiguranje dodatnih sredstava za osiguranje provedbe mjera zaštite voda u cilju postizanja dobrog stanja svih voda na vodnom području. I ne ide to naravno bez nekih i novih i starih i većih naknada jer jednostavno nemoguće je postići sve to a da cijena ostane ista ili niža. Prijedlogom zakona o financiranju vodnog gospodarstva utvrđuju se izvori sredstava za financiranje a osobito vodne naknade uključivo i obvezu plaćanja, obveznike, osnovicu, način obračuna, određivanje visine, namjene trošenja tih sredstava, ovrhu, zastaru i druga pitanja vezana za ostvarivanje i korištenje tih sredstava uključuje znači sve ono što treba da bi bio ostvaren cilj ovoga zakona. Prijedlogom zakona zadržane su znači sve postojeće vodne naknade, one su djelomično dopunjene, dopunjene su im namjene, ali djelomično i promijenjen način obračuna. Zbog preuzimanja u nadležnost djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u djelokrugu vodnog gospodarstva, u Prijedlogu zakona o financiranju vodnog gospodarstva propisane su dvije nove, odnosno dvije preuzete naknade i o njima ću nešto reći. Raspisivanje i prihodovanje obje naknade znači bilo je moguće i do sada sukladno postojećem Zakonu o komunalnom gospodarstvu međutim one nisu bile zakonski izričito određene nego su propisivane voljom operatera uz suglasnost njihovih osnivača. Iz tog razloga je dolazilo do neujednačenog obračuna cijena vodnih usluga na distribucijskom području i da bi to izbjegli mijenja se ovaj dio. Odredbe novog Zakona o vodama koji se odnosi na javnu vodoopskrbu, javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda stupaju na snagu 1. siječnja 2012., a za reformu i ustroj komunalnog sektora predviđeno je prijelazno razdoblje od tri godine, a rok za propisivanje naknade za razvoj i naknade za priključenje 30. lipnja 2012. godine. Naknada za razvoj se može, znači može zajednica uslužnog područja može odrediti da se uz cijenu javne vodoopskrbe, cijenu javne odvodnje otpadnih voda i cijenu pročišćavanja plaća i naknada za razvoj. Kada se radi zaštite izvorišta u zonama sanitarne zaštite kada je potrebna kada su potrebna posebna povećana ulaganja u građevine javne vodoopskrbe ili građevine javne odvodnje otpadnih voda zajednica može uvesti, ne mora nego može uvesti naknadu za razvoj na uslužnom području radi podmirenja tih potreba. Prihod se koristi za financiranje gradnje građevina javne opskrbe i građevine javne odvodnje otpadnih voda. Naknada za razvoj mora se koristiti tako da osigura ravnomjeran razvoj na uslužnom području prvenstveno u razvoju sukladno programima državnih ulaganja u gradnju građevina javne vodoopskrbe i građevina javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda prvenstveno u razvoju prema spremnosti projektne dokumentacije i u stanju imovinsko pravnih odnosa. Ovo je dobro definirano zbog eventualnog kočenja određenih projekata koji su spremni, a čekaju odnosno zbog određivanja prioriteta. Ova naknada se obračunava putem računa za vodnu uslugu i prihod je zajednice uslužnog područja. Visinu naknade za razvoj na jedinicu mjere isporučene vodne usluge i stopu na iznos cijene vodne usluge određuje zajednica uslužnog područja odlukom o obračunu i naplati naknade za razvoj. Naknada za priključenje čiji je obveznik investitor ili vlasnik građevine, može se uvesti za priključenje građevina i drugih nekretnina ako je priključenje drugih nekretnina dopušteno naravno općim uvjetima isporuke vodnih usluga na građevine javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda i prihod su jedinica lokalne samouprave. Visinu naknade određuje predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave svojom odlukom i to je detaljno razrađeno način na koji se ovo određuje. određuje. Ovdje bi spomenula ove očevidnici naknade se kaže da su javne knjige. Iako je člankom 83. predviđeno da ministar pravilnicima detaljnije uređuje to područje, ova javnost meni nije jasna ili nije mi dorečena. Što znači da su očevidnici naknade javne knjige pa evo očekujem od državnog tajnika možda malo pojašnjenje. Članak 17. način da se u članku 17. možda malo pojasni da jedinice lokalne samouprave ili pravna osoba kojoj je povjeren obračun komunalne naknade doznačuje naplaćene iznose naknade za uređenje voda najmanje jednom tjedno na uplatne račune Hrvatskih voda. Možda taj dio zašto najmanje jedanput tjedno i je li to uobičajeno i kako je to provedivo i predstavlja li to poseban problem za jedinice lokalne ili regionalne samouprave. Budući da je i ovaj zakon u prvom čitanju, evo ima prostora za popravke određenih odredbi, ali svakako podržavam ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo možemo primijetiti iz ovoga dijela rasprave da se zaista radi o dva iznimno važna zakonska prijedloga. Jedan je onaj koji uređuje pravni status voda, vodnog dobra i vodnih građevina itd. a drugi je onaj koji uređuje izvore sredstava za financiranje poslovanja vodnog gospodarstva osobito vodnih naknada, obvezu plaćanja i obveznike, osnovicu i način obračuna, određivanje visine i namjene trošenja tih sredstava, ovrhu i zastaru te druga pitanja vezana za ostvarivanje i korištenje tih sredstava. Dakle radi se o Prijedlogu zakona o vodama i Prijedlogu zakona o financiranju vodnog gospodarstva o kojem trenutno i vodimo raspravu. Važeći Zakon o financiranju vodnog gospodarstva donesen je 1995. godine, dakle u isto vrijeme kada i Zakon o vodama što je sasvim razumljivo i logično, a tijekom narednog razdoblja doživio nekoliko izmjena i dopuna koje su objavljene u "Narodnim novinama" da ih sada ne nabrajam redom. Načelo na kojima se zasniva financiranje vodnog gospodarstva i po važećem zakonu, ali i po prijedlogu novog zakona to je jasno propisano člankom 3. Prijedloga zakona o financiranju vodnog gospodarstva temelje se na osnovnom načelu korisnik onečišćivač plaća. To načelo koje je naglašeno i u Prijedlogu zakona o vodama konkretno znači da se sredstva za financiranje vodnog gospodarstva osiguravaju iz vodnih naknada kojeg plaćaju korisnici vodnog sustava, odnosno onečišćivači voda te iz cijene vodnih usluga koje plaćaju korisnici tih usluga. Sukladno važećem Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva sredstva za financiranje vodnog gospodarstva osiguravaju se iz državnog proračuna iz vodnih naknada kao što su vodni doprinos, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda, naknada za uređenje voda, naknada za vađenje pijeska i šljunka, naknada za melioracijsku odvodnju i naknada za navodnjavanje, zatim proračuna jedinica područne i lokalne samouprave te iz ostalih izvora sredstava. Važno je u ovom dijelu spomenuti kako je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva iz 2005. godine stvorio pretpostavke za donošenje niza provedbenih propisa kojima je zaokružena formalnopravna cjelina i na taj način stvoreni preduvjeti za redovno i stabilno financiranje vodnog gospodarstva. Osnovni razlozi za donošenje novog Zakona o financiranju vodnog gospodarstva nalaze se s jedne strane u potrebi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva iz područja vodnog gospodarstva sa pravnom stečevinom Europske potrebe osiguranja dostatnih sredstava za provedbu mjera zaštite voda s ciljem postizanja dobrog stanja svih voda i na svim vodnim područjima, a s druge strane zbog reforme komunalnog sektora koji je predviđen Prijedlogom zakona o vodama. Predloženim Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva kojim se utvrđuju izvori sredstava za financiranje vodnog gospodarstva te ostali detalji vezani uz njihovu naplatu i korištenje o čemu sam već uvodno govorio, zadržavaju se svi izvori financiranja koji su propisani važećim zakonom i sve postojeće vodne naknade kojima je samo djelomično dopunjena namjena i dijelom promijenjen način obračuna. Međutim, zbog preuzimanja u nadležnost djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u djelokrugu vodnog gospodarstva koji će se dogoditi u sklopu reforme komunalnog sektora predviđene u Prijedlogu Zakona o vodama. Prijedlogom Zakona o financiranju vodnog gospodarstva propisane su i dvije nove naknade. Dakle, naknada za razvoj i naknada za priključenje. Naknadu za razvoj mogu uvesti zajednice uslužnog područja koje će se organizirati nakon što Vlada Republike Hrvatske utvrdi granice pojedinog uslužnog područja sukladno Prijedlogu Zakona o vodama, a plaćale bi se uz cijenu javne vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i cijenu pročišćavanja. Naknade će se uvesti u slučajevima povećane potrebe ulaganja u građevine sustava javne nabave, javne odvodnje otpadnih voda, a s ciljem ujednačavanja, odnosno ravnomjernog razvoja na čitavom uslužnom području kada je u pitanju mogućnost korištenja ovih usluga naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodne usluge i prihode zajednica uslužnog područja koje ujedno svojom odlukom i određuju visinu naknade. Zatim naknada za priključenje sukladno članku 66. prijedloga zakona moći će uvesti jedinice lokalne samouprave za priključenje građevina i drugih nekretnina na građevine javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Ova naknada je prihod jedinica lokalne samouprave čije predstavničko tijelo svojom odlukom određuje visinu naknade te način njenog obračuna i naplate. Sredstva koja se ostvare temeljem naknade za priključenje koriste se u iste svrhe, dakle kao i naknada za razvoj. Ove dvije naknade mogle su se, to je bitno jako naglasiti, raspisivati i do sada, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, međutim one nisu bile izričito određene pa su propisivane voljom operatera, dakako uz suglasnost njihovog osnivača što je dovodilo do neujednačenog obračuna cijena vodnih usluga na pojedinih distributivnim područjima. S obzirom da odredba zakona, novog Zakona o vodama koje reguliraju ovo područje, a zbog velikih zahtjeva predviđenih reformom komunalnog sektora sektora stupaju na snagu tek 1. siječnja 2012. godine. Dakle, predviđeno je prijelazno razdoblje od 3 godine. Novim Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva određen je 30. lipnja 2012. godine kao rok za propisivanje naknada za razvoj i naknada za priključenje. Još ću se samo kratko osvrnuti na naknadu za melioracijsku odvodnju i naknadu za navodnjavanje koje su prihod jedinica područne, odnosno regionalne samouprave i koje do sada nisu bile raspisivane iz opravdanih razloga. Ove naknade plaćaju se na poljoprivredno zemljište jedinica područne samouprave u kojoj su izgrađene građevine za tu namjenu, a plaćaju ih vlasnici ili drugi zakonski posjednici poljoprivrednog zemljišta. Razlozi zbog kojih ove naknade nisu bile plaćene, s jedne strane s jedne strane su devastiranosti, zapuštenosti sustava detaljne melioracijske odvodnje, a s druge strane radi toga što nisu postojale značajnije mogućnosti navodnjavanja …/Govornik se ne razumije./… na sustavnim građevinama za tu namjenu. Međutim, danas su prilike znatno izmijenjene. Budući je u proteklih nekoliko godina gotovo 40% sustava detaljne melioracijske odvodnje priveden funkciji i posao se nastavlja dalje, a isto tako provedbom nacionalnog programa navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama stvoreni su preduvjeti za isporuku vode za navodnjavanje krajnjim korisnicima za oko 15 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta što predstavlja povećanje od 67% u odnosu na 2004. godinu. Ja bih ovdje želio uputiti na neki način pohvale ministru i njegovoj ekipi, jer bilo je i drugačijih mišljenja ovdje izraženih, međutim svaki projekat treba započeti da bi se sa njim moglo i okončati i da bi ga se moglo dovršiti. I na koncu, nadam se da neće biti onaj crni scenarij kao i ovdje u više navrata naglašen, nakon što stupi ovaj zakon na snagu, jer vjerujem da će i predlagač ovog zakona prihvatiti sve konstruktivne i korektne prijedloge koje su mogli čuti kroz ovu raspravu. I zbog toga ću osobno ovaj zakon podržati. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo kolega zastupniče. Na redu je za raspravu prijava uvaženog kolege zastupnika Vlatka Podnara. Izvolite kolega zastupniče. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja ću početi sa jednim drugim zakonom koji pokriva 46% Republike Hrvatske, a on je Zakon o šumama, i članak 3. stavak 2. kaže ovako opće korisne funkcije šuma jesu, između ostaloga, ove su najbitnije zaštita tla od erozije vodom i vjetrom. To su opće korisne funkcije šuma. Uravnoteženje vodnih odnosa s krajobrazom, te sprečavanje bujica i visokih vodnih valova, pročišćavanje voda, procjeđivanje kroz šumsko tlo, te opskrba …/Govornik se ne razumije./… tokova i izvorišta pitkom vodom. Da ne nabrajam sad one druge. I također članak 47. stavak 4. koji kaže i govori kako se moraju održavati i koristiti šumske prometnice na taj način da se ne zagađuju vodotoci, izaziva erozija, sačuvaju izvori pitke vode itd. A također je to i pravilnikom o uređivanju šuma propisano da se izvori u šumi moraju obilježiti i održavati. Prema tome, proizlazi da šume, same šume, a i šumari koji vode brigu o šumama i o šumama, vode ujedno brigu i o vodama, pa zato me zanima zašto u članku 13. ovoga zakona gdje se govori o naknadi za uređenje voda nije izostavilo osim poljoprivrednog zemljišta i šumsko zemljište, jer kad već govorimo o usklađenosti sa Europskom unijom, znam da u, recimo u Austriji se ta vodna naknada plaća austrijskim državnim šumama kojima to ulazi u prihod. kad se vežem na taj članak 13. kaže se da na poljoprivredno zemljište se neće plaćati ta naknada za uređenje voda, jer se plaća za sve nekretnine, osim za poljoprivredno zemljište, što je u redu, jer kada gledamo naše poljoprivrede koji su im troškovi, onda još taj trošak vode naknade, naknade za uređenje voda sigurno da je povećao i poskupljuje proizvodnju. No međutim, taj sad dio održavanje kanala trećeg i četvrtog reda pripada lokalnoj samoupravi. Što je sa onim općinama koje su velike po površini i imaju veliko poljoprivredno zemljište, veliku dužinu kanala. Iz kojih izvora će to riješiti? Nema naknade za uređenje, osim onih 5% koje ste naveli tamo da lokalna samouprava prilikom naplate komunalne naknade ima pravo zadržati, odnosno valjda im vi poslije vratite Hrvatske vode. Sumnjam da će to se moći održavati. I opet će doći do poplava i opet ćemo govoriti o tome kako se ne održavaju kanali trećeg i četvrtog reda, jer jedinice lokalne samouprave osim za to malo što dobiju za naknade poljoprivrednog zemljišta jednostavno to neće imati za ovu djelatnost. Državni zastupnik Đakić je ispravio tu jedan netočni navod gdje je rekao da se to sve moglo riješiti o vodoopskrbnom sistemima, da nema gubitka 50% vode. Može se riješiti tamo gdje ima volje i razumijevanja, ali konkretno u ovom gradu znam da se izgubi oko 400 tisuća kubika vode koje otiđu negdje drugdje. Vjerojatno zato što je vodoopskrba stara, odnosno cjevovodi stari ali zato to ne sprječava gradonačelnika da zazida neke zidiće uz rijeke i da ne vodi brigu o tome, pa ne znam odakle to gospodinu zastupniku podatak da se to sve na Virovitičko-podravskoj županiji uredilo kada znam točno da nije. Jel sad moj ispravak netočnog navoda koji je to na žalost nije točno. Evo, hvala lijepo. **Friščić, Hvala lijepo. Imamo još dvije prijave za raspravu. Najprije uvaženi kolega zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite kolega. **Bodakoš, Dragutin Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Upravo ovaj danas zakon koji imamo o financiranju vodnog doprinosa, vidimo da ima za cilj da se utvrde upravo i izvori sredstava za financiranje poslova i namjena koje su vezane u skladu za Zakonom o vodama. Kao što je vidljivo izvori sredstava su ili od državnog proračuna preko tih vodnih naknada kojih je ovdje nabrojeno bilo ih je 7 sada ih je 9, pa preko proračuna jedinica regionalne i lokalne samouprave. Vidimo da je to usuglašavanje sa europskim zakonima, znači da je potrebno uskladiti ga, a sa ciljem postizanja dobroga stanja svih voda na vodnim područjima. Zašto je to bitno? Pa mislim da je jasno da je danas u svijetu malo vode, posebno vode koja je pitka i zdrava, premda kada gleda se naša zemlja iz svemira, ona izgleda kao jedna plava lopta i ispada da te vode ima jako mnogo. Vode ima mnogo, međutim moramo reći da je ta voda najvećim djelom morska voda, prema tome nije upotrebljiva, a ono što pitke vode imamo koja se nalazi u rijekama i jezerima najvećim dijelom je ustvari ta voda koja je pitka i zdrava zaleđena u ledenjacima koji se nalaze na polovima. voda je jedan od bitnih elemenata, normalno za život najbitniji. Hrvatska je relativno bogata zemlja sa vodom koju moramo sačuvati, ali u isto vrijeme moramo sačuvati i gospodarstvo koje koristi tu vodu, koje egzistira i koje stvara taj dohodak od te vode. Upravo u tom djelu bih spomenuo vezano za jedno od bitnih gospodarstva, a to je slatkovodno ribarstvo koje u današnjem vremenu kao mediji za svoju proizvodnju isključivo koristi oborinsku vodu kišu, snijeg. Ona se nakon toga vraća u vodni sustav u istom ili u boljem stanju. Mislim da upravo o tome imamo određene desetgodišnje analize nadležnih državnih institucija i upravo zbog toga smatram da o toj vodi koje koristi to slatkovodno ribarstvo i tim naknadama treba na drugi način i razgovarati. Zato smatram da bi u drugom čitanju trebalo doći do ispravka vezano za ove vodne naknade u smislu da se slatkovodno ribarstvo oslobodi tih plaćanja vodnih naknada. Zbog čega je to? Zbog toga prvenstveno što zemlje konkurenti koje su nam u proizvodnji slatkovodne ribe u njihovim zemljama oni su oslobođeni od plaćanja vodne naknade, jer upravo taj sektor ne može podnijeti teret plaćanja svih ovih naknada. Kod nas su ta opterećenja konstantna i vrlo teška i upravo zbog toga i od '90. godine kada smo imali 12 tisuća hektara palo je to korištenje tih ribnjaka na 6 tisuća hektara. Prema tome upola su se smanjili ribnjičarske površine gdje se proizvodila ta riba. A što je normalno utjecalo na biološku raznolikost zaštitu kao i nestajanje određenih ptica močvarica koje su u takvim poli intenzivnim gospodarskim ribnjacima imali osobito vrijedna staništa. Da je ovo potrebno učiniti i program Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2008. do 2011. predviđa da će se raditi na smanjenju vodoprivrednih naknada za slatkovodne ribnjake. Prema tome, uz ovu nacionalnu strategiju koju smo nedavno imali vezano za biološke raznolikosti Republike Hrvatske i u ovakvom jednome dokumentu je također Normalno i određene međunarodne obaveze preuzete i potpisom i ratifikacijom brojnih međunarodnih konvencija u Saboru Republike Hrvatske ukazuju na to da se treba održati takvi prostori. Slatkovodno ribarstvo također ima i jednu perspektivu većega razvoja, regionalnoga razvoja, ruralnog razvoja, prema tome održivost u krajevima gdje želimo da ljudi budu, da se bave proizvodnjom i da žive. Ono što je isto interesantno, mi smo posebno prije, a i sada kroz ribarstvo mogli slatkovodno ribarstvo ostvarivati pozitivan neto devizni priliv. Znači u tome djelu imamo veliku perspektivu, imamo ljude, imamo osigurano i tržište i upravo zbog toga smatramo da takvoj jednoj proizvodnji bi trebali omogućiti da se bolje razvija, jer upravo zemlje o kojima sam govorio kao što su Europske unije Češka, Mađarska, Njemačka, Nizozemska, Bugarska, Rumunjska nemaju te vodne naknade, a oni su nam direktni konkurenti. Čak se i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini ne plaćaju te naknade. I još jedna stvar koja je vezana za ove naknade i o kojima je također govora, to su naknade za melioracijsku odvodnju i melioracijske Milim da i jedna i druga naknada koja bi se trebala naplaćivati kao takova je isto značajna za razvoj ovoga gospodarstva. Evo i gospodin Filipović je malo prije rekao da se da se govori da je 40% uređeno mreže ove kanalske, mislim da to na žalost nije točno, jer ono što se dešava pri malo većim kišama to je da naša slavonska polja plivaju a kada nema kiše onda su velike suše. Prema tome, ta kanalska mreža i mreža za navodnjavanje, za melioracije koja je svojevremeno u vrijeme i kombinata koji su ju održavali tada i velikih površina koje su bile ona je još uvijek zapuštena i nije stavljena u funkciju a što je jako bitno. Druga stvar je pitanje naknada za navodnjavanje, stanje i kolegica Nada je u uvodu rekla skoro da ne kažemo je skoro kod nas nevidljivo jer postotak koji se navodnjava je toliko mizeran i mali da i nije potrebno da ga spominjemo. mislim na kraju da ovdje imamo upravo u jednom i u drugome slučaju puno više posla da učinimo prije nego počnemo sa naplatama. Zato, dobro je naplaćivati i tražiti te naplate ali treba i vidjeti da učinimo one koji će sposobnima da te naplate i plaćaju. Hvala lijepa. Hvala lijepo, kolega zastupniče. I posljednja prijava za raspravu uvaženi kolega zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče. Želio bih samo ukratko ukazati na jednu nelogičnost koja se događa u financiranju vodoopskrbe na hrvatskim otocima a za koje je i u ovogodišnjem proračunu predviđeno nešto više od 10 milijuna kuna, nešto manje nego prošle godine ali ipak oko 10 milijuna kuna. Dakle, u Zakonu o otocima spomenuta je mogućnost i ta mogućnost se do sada iskorištavala subvencioniranja vode za one otoke koji nisu spojeni na vodovodnu mrežu na kopnu, dakle koji nemaju svoju vodovodnu mrežu nego se voda dovozi cisternama na neki način. I obzirom da se radi o prvom čitanju predložio bih dakle da se te posebne odredbe uključe u ovaj zakon, dakle da ih se prepiše jer se tiču tiču ovoga. Međutim, događa se situacija da imamo tri vrste načina rješavanja ovog pitanja. Jedno je da se voda spojila sa kopna vodovodom što je kvalitetno riješeno. Imamo mogućnost dostave vode na neki drugi način cisternama. Međutim, imamo neke otoke koji imaju svoju vodoopskrbnu mrežu izvorima na tom otoku i oni su dovedeni, konkretno radi se o otoku Visu koji je doveden u nepravedan položaj zbog toga što nema pravo na subvencioniranje ovoga iz Zakona o otocima kao oni otoci koji se sufinanciraju, dakle koji vodu dobivaju iz cisterni. Ja sam pitao koja je onda vaša razlika u odnosu na to na kopno, dakle po čemu ste vi posebni u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave na kopnu i dobio sam odgovor koji se meni čini logičan. mi dobivamo vodu iz rijeke Cetine na primjer i rijeka Cetina je kao što se zna nalazi se na površini zemlje, dok se na otoku Visu voda crpi sa 150 metara dubine, to je jedini mogući izvor na tom otoku. I samo za struju da bi te pumpe mogle raditi godišnje se potroši oko milijun kuna, što smatram da je nepravedno da to snosi komunalno poduzeće odnosno lokalna samouprava. Dakle, za bušotine sa 150 metara dubine samo struje se plaća milijun kuna. To je na 4 tisuće stanovnika otprilike iznos kao kada bi u gradu Zagrebu plaćali 250 milijuna kuna. To se plaća kroz povećanu cijenu vode, plaćaju gosti a najviše domaće stanovništvo. Mislim gospodine državni tajniče da bi se to moglo uvesti, lokalna samouprava je to već pisala i to bi se možda moglo u ovaj zakon ugraditi u drugom čitanju. Dakle, rješenje je da se ovakva vrsta vodoopskrbe sufinancira kao i u onim jedinicama lokalne samouprave u kojima se dakle sufinancira voda prema Zakonu o otocima gdje ne postoji vodovodna mreža iz svojih izvora. Toliko. Zahvaljujem. lijepo. Želi li predlagatelj završno? Izvolite. Gospodin državni tajnik. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo. Evo, želim na početku reći obzirom na niz vrlo kvalitetnih i konstruktivnih diskusija mi ćemo ih normalno dobiti, mi ćemo ih isto tako analizirati i pripremiti znači i odgovore a i moguće alternative vezano za iduće čitanje. osvrnuti na nekoliko bitnih stvari gdje prema evo meni dolazi do nerazumijevanja. Naime, prvo želim reći nešto što se tiče ovih naknada koje su prihod gradova, općina odnosno uslužnog područja, odnosno županija. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, znači on je donesen ovdje u ovom Visokom domu 1995. godine i do 2005. godine nije bilo potrebe za njegovim dopunama odnosno izmjenama. 2005. godine smo donijeli izmjene i dopune da bi se uskladili sa Okvirnom direktivom o vodama Europske unije. Ovdje želim reći da ove tri naknade, znači izuzetno je bitna njihova namjena. Ona njihova visina ovisi normalno o tome koliki su budžeti gradova i općina, kolika su kolika su primanja krajnjih korisnika odnosno građana na tim područjima. No međutim, ono što je najbitnije od svega bitna je njihova namjena, znači gdje se ti novci utroše od tih naknada. Ovdje želim reći i vezati se na ovu drugu točku koja će biti iza Zakon o vodama izuzetno je bitna Agencija za regulaciju vodnih usluga upravo iz razloga da se ove tri naknade, znači koji su prihod županija, gradova i općina odnosno uslužnog područja da se kontrolira njihova namjena. Zašto? Čuli smo evo ovdje danas se spominjala Velika Gorica. Mi znamo da je komunalno poduzeće u Velikoj Gorici otišlo u stečaj. Zašto, iz kojeg razloga? Iz razloga upravo zato što su nenamjenski trošili novac koji je bio namijenjen za određenu za određenu namjenu, ili za gradnju sustava vodoopskrbe ili za gradnju sustava odvodnje. Ovdje želim isto tako reći, da kontrolom svih vodnih usluga i propisivanjem standarda što je jako bitno ćemo uvesti red i neće se dogoditi ovo što smo ovdje isto tako danas čuli da imamo cijenu vode od do čini mi se 18 kuna. Mislim da to nije logično i upravo u tom dijelu znači ovaj zakon to jasno definira. Želim isto ovdje nešto reći zapravo vezano za onu temu koja je ovdje danas bila bila dosta korištena a to je naknada za korištenje voda. Želim ponovo reći naknada za korištenje voda što se tiče javne vodoopskrbe je sukladno okvirnoj direktivi o vodama. Mi moramo voditi brigu o vodi. Znači ne možemo dopustiti da se iz podzemlja iscrpi stotine tisuća kubika vode i da ona normalno ode dalje u podzemlje ili bilo gdje dalje a da se normalno o tome ne vodi briga. Ovdje želim jasno reći da građani, korisnici neće plaćati veću naknadu za korištenje voda ili veću naknadu za zaštitu voda. Zašto? Iz kojeg razloga? Zato što u modelu koji smo napravili znači prijelazni period od 5 godina će biti ponuđen i bit će osigurani novci znači da se saniraju gubici u vodovodnim odnosno isto tako moram kazati i u kanalizacijskim sustavima. Zašto? Zato što briga o vodi koja je naša budućnost znači moramo jednostavno sukladno okvirnoj direktivi o vodama voditi brigu o vodi. Želim isto tako reći da su prosječni gubici unutar zemalja EU negdje između 10 i 12%. Kod nas su oni nažalost puno veći i to su opravdano veći iz razloga zato što je bilo kod nas i ratnih razaranja i razno raznih drugih poteškoća tako da je vodno gospodarstvo u tom dijelu posebno vodovodna odnosno kanalizacijska mreža došla u stanje da se mora dobro rekonstruirati. Upravo u tom cilju je Vlada RH pokrenula 22 regionalna projekta. Od toga toga 8 regionalnih vodovoda gdje smo osigurali 2,45 milijardi kuna da se grade javni sustavi vodoopskrbe. Ovi sustavi su napravljeni upravo zbog toga da se sva ova područja, svi ovi mali vodovodi koji su do sad imali svoju, svoj bunar, svoje crpno postrojenje koje ima vijek trajanja znači on se mora nakon 20 godina ili 25 godina ponovo adaptirati i apsolutno se zna šta to znači za malu općinu kada mora osigurati novac znači za bušenje novog bunara ili za gradnju novog postrojenja. Ovdje želim reći da upravo gradnjom ovih regionalnih vodovoda ćemo riješiti i pitanje gubitaka vode koji su do sad bili zaista veliki, ogromni a isto tako ćemo i kroz programe zapravo osiguranje novaca za saniranje gubitaka za koje još želim dodati da smo do sada napravili 12 pilot projekata od 127 127 komunalnih poduzeća i ovdje evo i za vas i za vaš, zapravo i za širu javnost želim reći da u tih 12 znači vodovoda na kojima se radilo na sanaciji gubitaka da smo došli do podataka da se uz minimalna ulaganja, to je otprilike bilo negdje između 500 i 600 tisuća kuna po sustavu što možemo kazati da zaista nije puno. Znači sustavom kontrole smo došli da su se gubici smanjili za 18%. Isto tako želim ovdje jasno reći da smo u ovih 12 vodovoda došli i do podataka da se oko 15% vode krade. Znači jednostavno nema, zapravo ona se ne naplaćuje. Znači postoje ilegalni priključci priključci i voda se ne plaća i na taj način želimo jasno reći i potaknuti komunalna poduzeća da će dobiti zapravo osigurat će se novci za sanaciju gubitaka a isto tako normalno su oni dužni osigurati da sukladno svom planu sanacije gubitaka u svom komunalnom poduzeću moraju riješiti sva ova pitanja. Isto tako mislimo da je sukladno planu koji smo napravili da se u idućih 5 godina znači da gubitke možemo svesti unutar 15 do 20%. Ovdje još nešto želim reći vezano za naknadu za pijesak odnosno šljunak. Mislim da je apsolutno jasno da ako se negdje napravilo nešto pozitivno onda se ovdje napravilo iz razloga zato što se sad ti svi natječaji rade putem javnih natječaja odnosno putem koncesija. Znači i isto tako prije objave koncesija su potrebne sve ono što je za to potrebno znači i studija utjecaja na okoliš odnosno kompletna dokumentacija vezano za koncesiju kojima se daje na eksploataciju, korištenje pijeska odnosno šljunka. I na kraju želim dodati evo da smo napravili simulaciju znači koliko će ovaj zakon utjecati na cijenu voda odnosno vodnih usluga i ovdje želim jasno reći da neće biti nikakvog povećanja temeljem znači odredbi ovog zakona koji je danas u vašim klupama. Hvala lijepa. Hvala lijepo državnom tajniku. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.